Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 26. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Matjaž Han od 14. ure dalje, dr. Franc Trček in Jerca Korče.

ter predstavnika Sodnega sveta k 26. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 26. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 8. oktobra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.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

zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 37. poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva tri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanke vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za predstavitev vprašanja na voljo tri minute, predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah,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 V primeru da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora predsednik Vlade, ministrica li minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo Državnega zbora.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 Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, do 14. ure; mag. Andrej Šircelj, minister za finance, med 14. in 17. uro; dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do 14.30 ; Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, od 14.30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 Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade! Na vrata državljank in državljanov glasno, morda še glasneje kot v težkih mesecih epidemije, trka revščina. Ves svet in tudi Slovenija se soočata z velikim porastom cen energije. Ker smo že pošteno zakorakali v kurilno sezono, prihaja vse več opozoril predvsem s strani dobrodelnih organizacij, da si vse več naših državljank in državljanov ne more privoščiti ogrevanja. Že pred epidemijo je bilo takih gospodinjstev preko 32 tisoč. Vaša vlada je dokončno liberalizirala cene naftnih derivatov, zato lahko trgovci vse podražitve prevalijo direktno na potrošnike. Cene goriv rastejo in ponekod že presegajo evro in pol za liter, vlada pa ne ukrepa. Prav tako se obeta znaten porast cen električne energije. Prvi je najavil podražitve za kar 30 % državni Petrol. Poleg cen njegovih produktov raste tudi vrednost njegovih delnic in dobičkov. Vlada prav tako ne ukrepa. In, ja, res smo priča globalnim spremembam, katerim Slovenija ne more ubežati, lahko pa reagira. Ker ima prosti trg seveda tudi svoje omejitve, je pretekli teden Evropska komisija izdala ukrep oziroma sklep, s katerim je opredelila dovoljene oblike pomoči, ki jih države lahko izvedejo v pomoč ljudem – od znižanj dajatev do neposrednih subvencij ogroženim ljudem. Vlada sosednje Hrvaške je na primer že v sredo ukrepala in zamrznila cene naftnih derivatov. Slovenska vlada pa, kot je videti, ne namerava ukrepati. Zanaša se na trg in konkurenco, ki bosta v letošnji zimi po vsem svetu prinesla le podražitve. Minister Vrtovec meni, da smo na varni strani, minister za gospodarstvo, odgovoren za deregulacijo cen goriv, je prepričan, da ni razloga za podražitve. Spoštovani predsednik vlade! Želim vas opozoriti, da smo dobesedno pred cunamijem podražitev na vseh ravneh. Ranljive skupine, ki se že danes komajda prebijajo iz meseca v mesec, med njimi so družine z minimalnimi dohodki, enostarševske družine, upokojenci, so tudi danes v nevzdržnem položaju, so obupani. Evropa se očitno zaveda obsega problema. Odzvala se bo in državam dopustila ukrepe, ki sicer ne bi bili dovoljeni. Druge države sprejemajo ukrepe. Zaradi vsega tega navedenega, vas, spoštovani predsednik vlade, sprašujem: Kaj je doslej storila vaša vlada, da bi ublažila dvige cen energije? Kaj namerava storiti vaša vlada, da bo ljudem pomagala prebroditi cunami dviga cen?

Hvala lepa za vprašanje, ki je relevantno. Kot ste rekli, se cel svet ukvarja z posledicami dvigovanja cen energije. Še posebej v Evropi imamo pred očmi situacijo, ki je nastopila v letih 2008–2009,

porabe energije v njihovi proizvodnji. Zaenkrat nam domača in evropska znanost zagotavlja, da pred nami ni takšnega vala, da gre pri teh dvigih za sezonske učinke. Ali temu verjamemo ali ne, je seveda druga stvar. Dejstvo pa je, da je ena od reakcij na pa je, da je ena od reakcij na epidemijo, ko se je, po domače rečeno, tako v Evropi kot Združenih državah natisnilo veliko denarja, Kitajska to itak že skozi dela, dela, ustvarilo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in trg to tako ali drugače izravna. Vedno v tem postopku izravnave ceno plačamo potrošniki.

intenzivno, ker je pred nami Evropski svet, ker bo to ena od ključnih tem, je situacija različna. So države, kjer so se jim iztekle pogodbe za dobavo plina, elektrike, nove pogodbe, ki so jih dobili, pa so dvakrat, trikrat, štirikrat večje. In to je seveda zelo resen učinek. V Sloveniji tega še nimamo. Sloveniji tega še nimamo. Nobenemu distributerju se velike pogodbe, ki se sklepajo za daljše časovno obdobje, še niso iztekle. Ta podražitev elektrike, ki si jo je privoščil Petrol, Petrol predstavlja

Dejstvo pa je, da je šlo tukaj za ukrep, ki je predpostavljal, da se bo nekje zgodilo, se pa še ni zgodilo. Vlada je to

nabavljajo elektriko pri ponudniku, ki je neupravičeno dvignil ceno, imajo veliko drugih ponudnikov, ki te cene niso dvignili. Jaz zato svetujem vsem potrošnikom, da to naredijo, naj spremenijo ponudnika, kar bo tudi lekcija za tiste, ki špekulirajo. Kar se tiče cen nafte, ne vem, če se prav spomnim, leta 2014

Marže predstavljajo 8 odstotkov cene bencina. To se pravi, lahko to reguliraš, kakor hočeš, bistvenega učinka tukaj ni, glede na to da cena bencina in nafte na črpalkah sledi cenam surove nafte na trgu in ta je šla sedaj preko 80 dolarjev za sodček. Še ne tako dolgo nazaj je bila pa 30 ali celo manj, in to se vedno prelije v končne cene. Ali bo vlada ukrepala? Vlada bo ukrepala. Na prejšnji seji smo obravnavali možne ukrepe, ki jih lahko sprejmemo. Ta teden je to tudi na dnevnem redu Evropskega sveta. Naslednji teden je naš minister sklical ministre, ki so pristojni za energijo v okviru Evropske unije.

Navedli ste sicer zelo malo konkretnih rešitev. Sicer ste navedli, da se boste dogovarjali, vendar rešitve potrebujejo ljudje tudi sedaj. Predvsem jih potrebujejo naši ljudje, tisti, ki so že danes na robu revščine. Prepozno ukrepanje vlade pa lahko v dani situaciji potisne ljudi v brezizhoden položaj. Predsednik Vlade, izbira med hrano in ogrevanjem, ki postaja za mnoge slovenske družine realna dilema, res terja takojšnje ukrepanje. Gre za ukrepanje v smeri jasnih in s številkami ovrednotenih ukrepov, da bodo ljudje pred televizijskimi ekrani vedeli že danes, koliko si vsaj približno lahko obetajo državne pomoči, ko bodo zimske mesece plačevali visoke položnice za gretje, gretje, in v smeri sprejemanja ukrepov za nižje davčne obdavčitve dobrin, povezanih tako z energenti in električno energijo, sicer ste navedli, da gre za špekulativni dvig cene pri Petrolu – upam, da tega ne bomo deležni – prav tako, da se bo vlada zoperstavila morebitnim, kot ste rekli, špekulativnim dvigom cen električne energije in ostalih dobrin, še posebej, če gre za podjetja, ki smo jih navedli, z lastniškim deležem države. Zato še enkrat sprašujem: Kakšne ukrepe od te vlade lahko pričakujemo, preden

Vlada bo sprejela vse tiste ukrepe, ki so v okviru skupnega evropskega trga dovoljeni ali pa ki bodo dovoljeni – ne vemo še, kakšni bodo, glede na to, da sta pred nami dva pomembna sestanka, ki sem jih prej omenjal – in ki bodo v Sloveniji potrebni, vključno s tem, da recimo del teh špekulacij zatremo s ponovim reguliranjem marž. Recimo tukaj je isti ponudnik, če sem prav obveščen, dvignil marže na kurilno olje za še enkrat. To je majhen odstotek v ceni, v

če ta podatek drži, ki sem ga prej dobil, za špekulativni poseg. In proti temu imamo sredstva. Ampak to bo spremenilo ceno nafte, ceno kurilnega olja za končnega ponudnika relativno malo, ker je to majhen delež v končni ceni. Glavni delež cene je cena osnovne surovine, se pravi surove nafte. In na to, verjetno verjamete, ne moremo vplivati. Drugi takšen ukrep je energetski vavčer za gospodinjstva, ki so ogrožena. To je ena od možnosti, ki jih navaja tudi Evropska komisija. Tudi v to smer pripravljamo rešitev. So še nekateri drugi,

Hvala lepa. Predsednik vlade je že navedel, da v bistvu bodo prišli pred Državni zbor. Ampak ker si Socialni demokrati ne želimo, da bi predolgo Slovenija čakala ob veliki energetski krizi in bi bila med članicami Evropske unije med zadnjimi, ki bo delila neslavna mesta po učinkovitosti in kvaliteti pomoči ljudem v gospodarstvu, si želimo, da bi to čim prej prišlo. 20 držav Evropske unije je že ukrepalo. Slovenija žal v tem trenutku še ni. Ampak vidim, da ste na pravi poti. Absolutno si pa ne želim, da bi se nadaljevalo tako, da se ne bi pomagalo ljudem, kajti zelo pomembno je uspešno okrevanje gospodarstva. In če bo dvig cen, potem tudi gospodarstvo ne bo moglo tako konkretno okrevati po epidemiji. Vsekakor se mi zdi zelo zelo pomembno, da o tej tematiki govorimo govorimo na naslednji seji. Zato zahtevam takojšnjo razpravo in naprošam ob tej priložnosti Državni zbor, poslanke in poslance, kar je tudi predsednik Vlade povedal, da enostavno bi bila primerna razprava nemudoma o dani problematiki, kajti naši ljudje potrebujejo rešitve zdaj in takoj. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra, v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje predsedniku vlade postavil Luka Mesec. Hvala lepa. En lep pozdrav. Gospod Janša, v Sloveniji je desetletja veljal nepisan dogovor med politiko, policijo in družbo nasploh, da je pravica do protesta osnovna demokratična pravica, ki se je ne zatira s silo. Solzivca, vodnih topov in palic na ulicah nismo videli nikoli, ne leta 1972, ko so protestirali študentje, ne leta 1988, ko so bili protesti zaradi vas na Roški, takrat ni nihče šprical z vodnimi topovi in solzivcem, ne kasneje ob protestih proti Natu, zasedbi filofaksa ali pa konec koncev, ko so vaši vsak dan protestirali pred sodiščem. Nikoli. Zato najbrž razumete, čeprav se marsikomu upravičeno zdi, da živite v nekakšnem slonokoščenem stolpu s Twitterjem, da so prizori, ki ste jih uprizorili prejšnji teden v Ljubljani, medtem ko ste bili sami na Brdu z evropsko politično elito, šokirali Slovenijo, ne glede na to, a se z vsebino protestov strinjamo ali ne.

vodni top pa je tamle po Slovenski ulici streljal že ob petih popoldan povsod naokrog, ne glede na to, ali so se ljudje udeležili protestov ali ne. ne. Dovolj informacij v javnosti je, gospod Janša, da vemo, da to ni bila strokovna odločitev policije, ampak politična odločitev, za katero stojijo vaši ljudje – Hojs, Mahnič, Olaj, po novih informacijah tudi bivši generalni sekretar SDS Prebilič in Kangler. Se pravi, vrh vaše stranke je kar iz operativnega štaba policije dal komando, da je treba proteste streti s silo, ne glede na to, da ni bilo na tisti točki nobenih izgredov. To ni samo zavržno, to je tudi protizakonito. Je pa ta torek lepo razgalil način vašega vladanja. Za jezo protestnikov, gospod Janša, ste odgovorni vi. Vi ste pogoj PCT uveljavljali, kot ste ga, vi ste se odločili pred dvema letoma, da boste epidemijo uporabljali kot nekakšno dimno zavezo za prevzemanje ali pa rušenje državnega aparata in policije, vi ste na vodilna mesta za upravljanje epidemije postavili ljudi, ki govorijo bistroumnosti tipa, »danes umirajo tisti, ki do zdaj niso«. To je dejanska izjava dr. Kreka. Vi ste spodbujali cepljenje s cepivom Janssen, kot je danes dokončno prišlo ven, s strani ministra Poklukarja, medtem ko so cepilno najuspešnejše države že zdavnaj prešle na cepiva mRNA. In vi že leta širite teorije zarot, rušite zaupanje v medije, inštitucije in tako naprej. In zdaj ste dobil ta bumerang nazaj. Zato me zanima, gospod Janša: Kako, razen s svojim odstopom, nameravate pripomoči, da se Slovenija ne bo znašla v začaranem krogu nasilja, kakršnega smo videli predprejšnji in predpredprejšnji teden?

Glejte, spoštovani gospod poslanec, jaz zagotovo ne bi sedel tukaj in odgovarjal na vaše vprašanje, če ne bi vi, potem ko ste omogočili eno vlado po zadnjih volitvah, vrgli puške v koruzo še pred gospodom Šarcem. Nekdo drug bi sedel tukaj in bi verjetno on bil kriv za vse. To glede odgovornosti. Kar se tiče spirale nasilja. V Sloveniji ni spirale nasilja, je pa spirala dviga okužb. Od tistega slavnega protesta, mislim, da je bil to 5. oktober, Slovenija beleži najhitrejšo rast okužb v Evropi najhitrejšo rast okužb v Evropi in po novem pritisk na bolniške postelje in na intenzivne oddelke. Verjetno lahko pričakujemo v naslednjem tednu še višje kroge te spirale. O tem zdaj govorimo. Slovenija je pred tem, da zaradi neodgovornega obnašanja, ki ga zagotovo nista povzročili policija ali pa vlada, bomo ponovno prisiljeni uvajati ukrepe, ki ne bodo ukrepi PCT, ampak bodo ukrepi, ki bodo ponovno zapirali javno življenje in gospodarstvo, povzročali dodatno škodo, zavirali okrevanje po epidemiji in povzročali nove smrti. Naš delež precepljenosti je premajhen, da bi karkoli od tega, kar se pojavlja v Facebook znanstveni sferi, naredili, se pravi, da bi enostavno ukrepe PCT spremenili v priporočila, čeprav ob teh reakcijah sodišč, Ustavnega sodišča, nekaterih pooblaščencev in tako naprej v javnosti nastaja vtis, da so ti odloki itak samo priporočila, in to dodatno pospešuje spiralo okužb. Danes lahko še postavljate poslansko vprašanje in se sprenevedate. Čez en mesec, glede na to, kaj se napoveduje, bomo imeli popolnoma drugačne skrbi, vključno z vami.

Jaz se ne spomnim nobenega drugega evropskega premierja, ki bi se na tak način, kot ste vi prejšnji teden tisto delegacijo Evropskega parlamenta pospremili v Sloveniji, obnašal do tujih državnikov, politikov ali pa vrha EU. Nobenega. Neodgovorno je, gospod Janša, kot sem že prej rekel, da ste krizo začeli že na začetku izkoriščati za prevzemanje oblasti. Neodgovorno je, da ste na najodgovornejša mesta za upravljanje s krizo nastavljali ljudi, kot so dr. Krek, ali pa da

da ste vsem na očeh večkrat eklatantno kršili sklepe sodišč. Neodgovorno je, da ste med krizo izstradali STA kot glavni medij v državi. In neodgovorno je, da s svojim obnašanjem dajete zgled celotni ministrski ekipi, kako lahko vlada naenkrat dobesedno se roga ljudem prek Twitterja vsak dan. In sedaj se čudite, da vam nihče ne verjame in da se okužbe širijo. Poglejte, včeraj, če se ne motim, oziroma v soboto je bilo tisoč 800 novih okužb, pa ni bilo nobenega protesta. Te okužbe se Te okužbe se ne dogajajo na protestih, gospod Janša, ampak se dogajajo po krajih, ki jih vaša vlada s spodletelo strategijo cepljenja ni sposobna zaščititi. Pojdite malo okoli pa poglejte, kdo pogoj PCT, ki ste ga predpisali pred tremi tedni, še preverja. To so ključna vprašanja. In, ja, mene tudi skrbi, da nas bo bolela glava. Bolela nas bo še dolgo, pa ne samo zaradi epidemije, ampak zaradi

Zakaj epidemijo izkoriščamo za to, da bi si pridobili oblast? Vlada po definiciji ima oblast. Ni treba izkoriščati nečesa za to, da bi si pridobila oblast. To je legitimna oblast, ki jo vlada izvaja v skladu z ustavo. In kar se nasilja tiče, še to, spoštovani gospod poslanec, prej sem dobil podatek, da je bilo ob teh tako imenovanih nenasilnih protestih poškodovanih 40 policistov 40 policistov pa nekaj lažje poškodovanih izgrednikov, kot smo zasledili v medijih. Ko te številke postavimo pred sabo, je popolnoma jasno, kdo izvaja nasilje. Popolnoma jasno je, kdo izvaja tukaj nasilje. In kar se protestov tiče še to. Ko so vztrajniki protestirali pred sodiščem, takrat ko sem bil jaz protiustavno v zaporu in mi je bil odvzet mandat, so bili vsi tisti protesti prijavljeni, nihče ni oviral prometa, nobenega nasilja ni bilo, vse je potekalo v skladu z zakonom. In nobene epidemije ni bilo. Sedaj so to neprijavljeni protesti, zbirajo se na križiščih in polovica Ljubljančanov potem ne more do vrtca po otroke, ne more iz službe, ne more normalno živeti ob tistih dneh. Provocira se na veliko. Predvsem pa tisto, kar je najhujše in o čemer ste pokazali, da pojma nimate, je širjenje okužb. je širjenje okužb. Mimogrede, na vseh dogodkih, na katerih sem bil jaz v času, odkar sistem PCT velja, se je to striktno preverjalo. Tudi na najvišjih srečanjih na evropski ravni se to preverja. Ponekod celo tako, da ni dovolj, da si cepljen, se moraš se testirati. Jaz sem se verjetno v zadnjem letu testiral večkrat kot vi vsi skupaj tukaj. Striktno se to preverja.

širiti. Razne odločbe sodišč, kako se nekoga niti ne sme kaznovati, če ne spoštuje odlokov o obveznem nošenju mask in tako naprej, so zagotovo bistveno prispevale k temu, da se to ne spoštuje. da boste vi rekli, da je vsega vlada kriva. Poglejte, na koncu bo vseeno. Če bomo zaradi tega morali zniževati napoved gospodarske rasti, imeti manj denarja v proračunu, potem tudi

da ne razume, da je ta oblast omejena z zakoni. Vlada nima popolne oblasti, gospod Janša. Vlada nima oblasti, da če se odloči, lahko izčrpa enega od glavnih medijev v državi finančno, niti nima oblasti, da se protizakonito odloči, da bo nasilno strla proteste. Zakon je zelo jasen. Najprej se morajo pojaviti kršitve, potem policija mora kršitelje opozoriti in šele po opozorilu lahko uporabi prisilna sredstva. Za tisti protest zadnjič vemo, da nič od tega ni bilo, je pa prišla komanda od Hojsa, Mahniča in ostalih, direktno iz operativnega štaba policije, da je treba proteste nasilno streti. In zato, gospod Janša, imamo 40 poškodovanih policistov. Zaradi te komande. Kot je Ali Žerdin lepo napisal v zadnji Sobotni prilogi, problem, ki ga imamo, je ta, da je vaša vlada zašla iz polja legalnosti. Če nek državljan krši zakon na ulici, to ni noben problem. Za to poskrbi policija. Državljana se oglobi oziroma sankcionira, sodeč po zakonu, za njegovo kršitev. Če pa iz zakona zapelje vlada, kot je zapeljala vaša vlada, pa imamo problem, ker državljani nimamo vzvoda, s katerim bi lahko vlado, ki krši zakone, postavili pred roko pravice. In v tem je problem, gospod Janša. Vi ustvarjate državo, kjer imamo prvo- in drugorazredne. Vi se obnašate, kot da živite nad zakoni, ostali so pa podvrženi nekim vašim samovoljnim ukrepom, ki pogosto niti ne prestanejo testa legalnosti na sodiščih. Zato smo v tej zmedi, ki jo imamo, vaš odziv pa je nasilje. Zato sem rekel, da se je treba pogovoriti o nasilju. Ker ste pokazali, da znate vladati samo še na silo in s silo. Ampak tako ne bo šlo. Brez skrbi, volitve, hočete, nočete, bodo kmalu. Me skrbi, da se boste tudi ob predaji oblasti obnašali tako, kot se je kakšen vaš kolega v tujini. Ampak da do tega ne pride, predlagam, da se pogovorimo v Državnem zboru o tem, kje so zakonske meje vsakokratne vlade, ker očitno premier tega nikakor ne razume in nikoli ne bo razumel.

Najlepša hvala. Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi, predsednik Vlade! Okolje in skrb zanj je eno od bistvenih vprašanj, ko govorimo o naši prihodnosti. Zadnji referendum o Zakonu o vodah je pokazal, da se ljudje ob takšnih vprašanjih, ko gre za okolje in prihodnost, zelo angažirajo, kar je konec koncev seveda tudi prav. Veliko je vprašanj, veliko je izzivov, naloga politike pa je, da najdemo odgovore na izzive, ki so pred nami. Slovenija v tem obdobju predseduje Evropski uniji oziroma Svetu Evropske unije. Zato me zanima: Katere so tiste vsebine ali katere so tiste rešitve, ki jih je Slovenija kot predsedujoča država že dala na mizo oziroma kaj vam bo do konca leta še uspelo narediti na področju okolja? Za stranko SAB sta okolje in bolj čista prihodnost pomembni temi. Pa ne od danes ali pa od včeraj, ampak smo že leta 2016 vložili predlog za spremembo ustave, da se voda zapiše v ustavo kot pravica vseh. Nam je uspelo, smo ponosni na to. Seveda je pa treba zakonodajni okvir pripraviti do tega, da bo ta določba tudi spoštovana. Zato me najprej zanima: Zakaj teh predlaganih rešitev še ni na mizi – leto in pol je bilo časa – oziroma do kdaj to nameravate narediti? In kot drugi del vprašanja, v SAB smo pripravili in vložili predlog zakona, ki bo prepovedal uporabo plastike za enkratno uporabo. Zanima me vaše stališče, stališče vlade. Prav bi bilo, da pri okolijskih temah pri pogovoru o prihodnosti najdemo skupen jezik in takšen zakon skupaj podpremo. Zato me zanima: Ali lahko

Hvala lepa. Najprej glede okolijskih tem na evropski in globalni ravni. V tem času, od kar Slovenija vodi Svet Evropske unije, je bil dosežen dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom za spremembo Aarhuške uredbe, ki je eden od temeljnih aktov za odgovorno upravljanje z okoljem. Tukaj je tudi usklajeno stališče Evropske unije v tem času do Konvencije Združenih narodov o vodah. V tem času se vsi ukvarjamo s pripravami na konferenco COP26 v Glasgowu, kar bo poseben izziv predvsem zaradi teme, ki smo jo obravnavali v prvem poslanskem vprašanju, se pravi dvigovanje cen energije, in nismo še usklajeni. Trudimo se za uskladitev Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, kar je kar je eden od večjih okolijskih problemov, in mislim, da bomo uspešni. Kar se tiče pravice do čiste pitne vode, imate prav, samo s tem, da se je to zapisalo v ustavo, je vode natančno toliko, kot jo je bilo, in je ravno tako pitna, kot je bila prej. Se pa sedaj veliko dogaja na tem, da se čista pitna voda zagotovi prebivalstvu cele Slovenije. V pripravi je predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Ta zakon bo pravočasno na vaših klopeh, tak, da bo lahko sprejet do konca mandata. do konca mandata. Dela se sprememba oziroma dopolnitev Uredbe o oskrbi s pitno vodo in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Prejšnji mesec smo poslali v javno obravnavo operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022–2027. 2022–2027. Ta predlog je tudi usklajen s smernicami Evropske unije in OECD. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja noveliran načrt upravljanja voda za naslednje petletno obdobje pa tudi program ukrepov upravljanja voda. Naslednji mesec, se pravi najkasneje novembra bo posredovan v javno obravnavo. Ta program predstavlja tak strateški pristop k oblikovanju osnove za dodatno zaščito naših vodnih virov. Tukaj tudi normativa sama po sebi še nič bistveno ne spremeni, zato je poleg normative dejavnosti v zadnjem letu in pol Ministrstvo za okolje in prostor izrazito pospešilo investicije s področja vodooskrbe. Te bodo dejansko omogočile izvajanje ustavne pravice občanov v številnih regijah. Iz programa dogovora za razvoj regij, ki je delna osnova delna osnova za razporejanje sredstev, je v izvajanju 10 dodatnih projektov. Naj omenim samo projekta B in C v Pomurju, vodooskrba na območju zgornje Save, to je krvavški vodov. vodov. Ta investicija bo bistveno izboljšalo kvaliteto vode na širšem območju Kranja in okoliških občin. Med odobrenim projektom je tudi brkinski vodovod, ki predstavlja izjemno pomembno investicijo v sklopu zagotavljanja vodooskrbe na območju slovenske Istre in kraškega zaledja. Hkrati je v pripravi državni načrt za zagotovitev dodatnega vodnega vira, ki bo edini dolgoročno lahko zagotovil oskrbo te regije, gre pa za okrog 100 tisoč prebivalcev, kar doslej ni bilo rešeno. In seveda prvič v zgodovini Slovenije smo iz načrta za okrevanje in odpornost namenili tudi 70 milijonov evrov za investicije v manjšo vodovodna omrežja, kar doslej ni bilo možno. Kar se tiče vašega zakona o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, je to problematiko Vlada že uredila z uredbo, ne nasprotujemo pa temu, da se ta problematika uredi tudi na zakonski ravni, zato tudi zakonu nismo nasprotovali oziroma zdaj, ko je dopolnjen, ima tudi našo podporo.

ki so za SAB pomembne. Niso pomembne samo za SAB, pomembne so tudi za ljudi ali pa predvsem za ljudi in našo prihodnost. V SAB si želimo, da bi tudi v v bližnji prihodnosti še našli točke ali pa vsebine, ki smo jih sposobni pripraviti in sposobni podpreti, da bo naša prihodnost boljša. Konec koncev je, kot sem že povedala, to tudi naša skupna politična odgovornost. Se bom pa še enkrat navezana na vprašanje glede vode oziroma zakonodajnih rešitev, povezanih z vodo, če se da še nekoliko bolj definirati. Roki so res kratki, če to želimo sprejeti še v tem mandatu. Do kdaj lahko pričakujemo zakone? Jaz mislim, da so trije ključni zakoni, ki bi morali biti zaradi spremembe ustave sprejeti.

zaključen do konca tega mandata. Tukaj sta december ali eventualno januar zadnja roka, če gre za zakone po rednem postopku. Še pred zakoni pa je treba doreči operativni program oskrbe s pitno vodo za naslednjih pet let. Ta je v javni obravnavi od septembra naprej. Jaz vabim vse, da sodelujete pri tej javni obravnavi

Kot smo tudi iz odgovora predsednika Vlade slišali, gre za veliko tem, ogromno vsebin, ogromno projektov, pomembno vsebino, okolje, prihodnost, tako da jaz predlagam, da o tem odgovoru oziroma vprašanju opravimo razpravo v Državnem zboru. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra, v okviru glasovanj. Naslednja kot zadnja bo poslansko vprašanje predsedniku Vlade postavila Monika Gregorčič.

kar pomeni, da smo nedavno že zakorakali v drugo polovico tega predsedovanja. S koncem leta se bo tako zaokrožilo delo tria, v katerem sodelujemo z Nemčijo in Portugalsko, ki ga je v veliki meri, v pretežni meri nekako zaznamovala pandemija covida-19. Zato so tudi logično vse ostale vsebinske prioritete nekako potekale v senci pandemičnih okoliščin in blaženja njihovih posledic. Ravno zato so tudi prioritete našega predsedovanja v prvi vrsti osredotočene na odpornost, in sicer v širšem pomenu besede. V mislih imam seveda v prvi vrsti odpornost na zdravstvene krize, potem pa posledično tudi na gospodarske, kibernetske in širše družbene krize oziroma izzive. Za Stranko modernega centra je še posebej pozitivno, da Republiki Sloveniji glede gospodarskega okrevanja po pandemiji kaže zelo dobro. Po dveh ustavitvah javnega življenja in posledično žal tudi ustavitvi nekaterih gospodarskih dejavnosti smo s pomočjo prave kombinacije ekspanzivne evropske denarne politike in domače fiskalne politike med najbolj ekonomsko uspešnimi državami. Naša gospodarska rast je zelo nadpovprečna in imamo izjemno nizko brezposelnost. Tako se potrjuje ali utrjuje prepričanje, da je kriza lahko tudi priložnost, priložnost za pogled v prihodnost, v razvoj, v prehod v napredne, modernejše, digitalne in zelene tehnologije. Med ostale ključne prioritete predsedovanja pa smo si zadali tudi varno Evropsko unijo kot unijo evropskega načina življenja, vladavine prava, enakih meril za vse, s polno delujočim šengenskim sistemom, s prenovo pakta o migracijah in azilu in s sposobnostjo zagotavljati varnost in stabilnost tudi v svoji soseščini. Ker se zelo dobro zavedamo tudi zaradi zgodovinskih okoliščin nestabilnosti regije Zahodnega Balkana, posebno pozornost namenjamo tem državam, njihovi evropski prihodnosti in verodostojnemu nadaljevanju širitvenega procesa. Če kaj, vemo, da te države nujno potrebujejo evropsko perspektivo, zato smo pred kratkim gostili tudi vrh EU-Zahodni Balkan. Spoštovani predsednik, sprašujem: Kakšna je vaša ocena tega vrha, pogovorov in končnega dogovora?

Moram reči, jaz bi bil vesel, če bi se to zgodilo, ampak se to ne dogaja. Dosjeji se nam dajajo oziroma so se mnogi preložili na nas, glede na to da je predsedovanje Svetu Evropske unije v času našega semestra v bistvu prvo predsedovanje po izbruhu epidemije, ki poteka operativno, v celem kosu, po celi agendi, brez tega da bi zaradi epidemije ali pa z izgovorom, da gre za epidemijo, prelagali to za naprej. Iz prejšnjih predsedovanj je bilo na ta semester preloženo zelo veliko dosjejev, zelo veliko dosjejev. se moramo ukvarjati, mislim da s 50 % več tem, kot bi se sicer. Je pa to predsedovanje, kot že rečeno, operativno, brez izgovorov, večina srečanj srečanj in usklajevanj je fizičnih. Vsi vemo, da je bistveno lažje nekaj preložiti na naslednje predsedstvo, če se niti ne usedeš skupaj za mizo. Tako da je to velik napor. Slovencev nas je približno toliko po številu, kot imajo Francozi ali pa Nemci administracije, moramo pa opraviti enako delo. Tako da hvala vsem, ki v okviru javne uprave ali sicer sodelujejo pri tem projektu, ker gre za izjemno velik dodaten napor, ki, mimogrede, ni nič kaj dodatno nagrajen. Kar se tiče poudarkov. Glede zadnjega srečanja med Evropskim svetom in voditelji držav Zahodnega Balkana lahko rečem, da je, čeprav se bo mogoče to zdelo komu paradoksalno, naš največji uspeh to, da smo besedo širitev sploh pripeljali nazaj v zaključni dokument, ker prej te besede v dokumentih zadnjih deset let praktično ni bilo več. Govorilo se je o evropski perspektivi, kar lahko pomeni karkoli, vse te države so že v Evropi, imajo evropsko perspektivo, ne bodo šle v Ameriko ali pa v Azijo, in se je tudi preko terminologije skušalo zadevo popolnoma razvodeniti. Roko na srce, srce, znotraj Evropske unije imamo delitev duhov, kar se tiče širitve. Večina držav je naklonjena širitvi, je pa nekaj držav, ki, če sem zelo grob, njihovi voditelji mislijo, da

Nekateri to tudi odkrito povedo za zaprtimi vrati. Ta razprava, ki se je odvila na Brdu, se je dotaknila tudi tega, kar se sicer javno ne izgovarja. Mogoče je to pripomoglo k temu, da je zaveza o širitvi ponovno prišla v zaključni dokument. Nismo pa uspeli s časovnico. Slovenija je predlagala, da je ta širitev tako ali drugače opravljena v prihodnji dekadi, se pravi prihodnjih desetih letih, kar je možno. Vse reforme je možno izvesti v tem času. Če pogledamo, kaj smo mi morali narediti v desetih letih ali druge države, ki so šle z nami v EU leta 2004. Žal pa za to ni soglasja. Je pa bila velika večina in na tem delamo naprej. V drugi polovici imamo na dnevnem redu veliko tem, ampak vse te teme so, kot se to velikokrat zgodi, zdaj zasenčene z rastjo cen energije, kar spreminja dnevne rede. Tako se ukvarjamo z nečim, kar ni bilo v načrtu niti ko smo delali program tria skupaj z Nemčijo ali Portugalsko, niti ko smo spomladi delali posebej natančno naš program, ker takrat tega nihče ni napovedoval. Hvala lepa. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslanska vprašanja, postavljena na 24. in 25. seji Državnega zbora. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar bi moral odgovoriti na vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z aktivnostmi za uresničevanje arbitražne odločbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, vendar je danes odsoten.

in da gre za zelo pomembno vprašanje, želim na to svoje vprašanje dobiti ustni odgovor. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Minister bo na vprašanje ustno odgovoril na naslednji seji zbora. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo odgovoril na vprašanji Vojka Starovića, najprej v zvezi z delovanjem letalskega centra Maribor. hvala za postavljeno vprašanje. V skladu z Zakonom o letalstvu določi obratovalni čas javnega letališča upravljavec javnega letališča po predhodni uskladitvi z odborom uporabnikov, zlasti tudi z Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in tudi z izvajalci služb na letališču. Ker do navedenega dogovora v tem času takrat ni prišlo, sem kot minister na podlagi drugega 162. člena Zakona o letalstvu obratovalni čas za poletno prometno obdobje določil z odločbo. Pri izdaji te odločbe smo upoštevali stališče uporabnikov in hkrati tudi možnosti delovanja vseh obvezno prisotnih letaliških služb, pravi v skladu tudi z mednarodnimi akti, kaj vse pripada zraven, da je letališče lahko odprto. Kasneje je sicer prišlo do dogovora, tako da od 1. 8. 2021 velja obratovalni čas od ponedeljka do nedelje v trajanju 9 ur dnevno, in sicer od 9. do 18. ure po lokalnem času. Na splošno pa dodajam, da mora tako upravljavec Letališča Edvarda Rusjana Maribor,

to poudarim, služba nadzora zračnega prometa, torej kontrola zračnega prometa v Sloveniji, policija, carinska služba in tako dalje. Predvsem pa je treba vzeti tudi v obzir vse stroške, ki nastajajo za državni proračun. Tako tudi sami Tako tudi sami že tudi v svojem poslanskem vprašanju navajate. Drži, promet v komercialnem zračnem prevozu je zelo nizek. To drži. Ne glede na to, se mi zavedamo, da ima Republika Slovenija poleg komercialne letalske dejavnosti veliko vlogo tudi nekomercialna dejavnost splošnega letalstva, ki vključuje letalsko dejavnost zasebne, športne in tudi ljubiteljske narave. Ob upoštevanju vseh teh treh ključnih elementov smo tudi v preteklosti in bomo tudi v bodoče na ministrstvu iskali vse možnosti, ki bodo dopuščale čim daljše obratovanje letališča za vse uporabnike. Želim povedati, da to

v poletnih mesecih, ko je šlo za nekaj posegov za zaščito pred točo in s tem v zvezi tudi povezano vzletanje in pristajanje omenjenega podjetja, ki izvaja to storitev, ampak smo v okviru tega časa vse uskladili. Poleg tega če pride do določene najave izven teh devetih ur, se seveda vse uredi. Če mi dobimo nek čarter, ki bi rad prišel v Maribor, in je to najava, se v roku enega dne uredi uredi prihod tega čarterja, s tem da je na letališču poskrbljeno za vso varnost, gasilce, službo za nadzor zračnega prometa, policijo in tako dalje.

zdaj bom povedal čisto iz prakse. Jaz sem v letalstvu več kot 50 let. Vodil sem tudi prvo letališče in ga zgradil, ki je bilo odprto za mednarodni javni zračni promet – to je Aerodrom Portorož – še v času Jugoslavije, ko je kontrola spadala pod vojsko. Uspel sem spremeniti zakon, urediti predpise, da je tako majhno letališče sploh bilo usposobljeno. Na tem letališču, na istem letališču, ko smo imel tudi zaradi racionalnosti omejen delovni čas, je športno letališče delovalo posebej, in to brez problemov, ker kot športno letališče, kot športna dejavnost, ne rabi ne kontrole, ne nič drugega, ker se leti lahko samo takrat, ko je zračni prostor vidljiv, kadar ni nobene ovire. Po 70. členu Ustave je jasno, da je tudi zračni prostor javno dobro, ki ga imamo vsi pravico uporabljati pod enakimi pogoji in mora biti to omogočeno. Letališče Maribor, športno letališče, ki je bilo pred letališčem in po pogodbi odstopa del svojega prostora za javno letališče, ima vso lastno infrastrukturo in ni nobenih tehničnih ovir razen administrativnih. Zato je moje vprašanje,

Velik del rešitev pričakujemo z zaključkom javnega razpisa, ki ga zdaj pripravljamo za koncesionarja in koncesijo.

Drugače pa smo mi tudi s športnim društvom redno v kontaktih in redno v stikih, zakaj do tega prihaja in kakšne so tudi naše možnosti oziroma možnosti DRI.

Poglejte, nisem zadovoljen z odgovorom. Mislim, da smo mi sledili neke evropske predpise brez kakšne kritike, nič si nismo prilagajali in se ne znamo prilagajati. Stvari rešujemo administrativno. Nobene ovire ni, da bi športno letališče normalno obratovalo.

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra, v okviru glasovanj. Za ministra za infrastrukturo imamo v tem sklopu še eno vprašanje, in sicer mag. Andrej Rajh ga bo postavil v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj.

na podlagi teh vprašanj o energetski neodvisnosti Republike Slovenije. Prvič. Kakšno rast cen električne energije lahko v enem letu pričakujejo slovenski državljani? Poglejte, cene električne energije čez eno leto pač ni mogoče napovedovati. Že predsednik vlade je podal prej odgovor glede tega. Vi veste, da cene električne energije se ustvarjajo na trgu, da je to borza. Slovenija je najbolj odvisna zlasti od dveh borz, ena je v Budimpešti, druga je v Leipzigu. In tam se oblikujejo cene električne energije. Drugo pa je, ko govorimo o energetski neodvisnosti Slovenije. o energetski neodvisnosti Slovenije. Slovenija je razdeljena na tretjine. Eno tretjino električne energije proizvedemo oziroma jo zagotavlja tudi Termoelektrarna Šoštanj.

zlasti v odnosu do TEŠ stroški CO2 kuponov, ki so se v zadnjem letu povečali z 20 evrov na 64 evrov. Sedaj so se nekako ustalili na 64 evrov, ampak nihče ne zna napovedati, če bodo šli lahko do konca leta na 100 evrov. In to je ta trenutek tista boleča zgodba, ko je težko napovedati, kakšna bo cena električne energije. Za samo končno ceno za odjemalce so pomembni še vsi prispevki, omrežnina, trošarina in potem DDV. Veste, da je na položnici približno tretjina

Glede samooskrbe pa moramo v Sloveniji razumeti, da smo del notranjega trga EU in domačim proizvodom ne smemo dajati prednostnega položaja, če ni konkurenčna na trgu. En ekonomist je zadnjič dejal, da dajmo to, kar mi imamo, zamejiti in nič več ne bomo dali tega v tujino. Tako enostavno, kot je ta ekonomist dejal, to ne gre. Razvoj našega energetskega sistema je vezan na razvoj tudi v okviru same energetske unije. Naša naloga, gospod Rajh, je zlasti to, da zagotovimo prehod na cenovno dostopen, varen, konkurenčen, zanesljiv in tudi trajnostni energetski sistem. Mi izvajamo vse aktivnost za temeljito prenovo tudi energetske zakonodaje. Sprejeli smo tukaj v parlamentu zakon o učinkoviti rabi energije, tudi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov. Oba zakona sta podlaga za spodbujanje izvajanja ukrepov za učinkovito rabo energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, s katerim želimo v največji meri zagotoviti izkoriščanje domačih energetskih potencialov. S tem bomo mi naredili največ za energetsko neodvisnost. Ne samo kot Slovenija, ampak tudi kot Evropa, da izkoristimo vetrni potencial, da izkoristimo hidropotencial na spodnji Savi, da bi zgradili še Mokrice čim, pa še na srednji Savi. Se pravi, da imamo tri nove projekte, tri nove hidroelektrarne. Ampak tudi obnovljivi viri energije bodo mnogo premalo. Če pomislimo, da lahko 2033 TEŠ ugasnemo, bo mnogo premalo in treba bo zgraditi drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem. Zato smo tudi mi izdali energetsko dovoljenje, da se lahko začnejo vsi postopki. To še ni dokončna odločitev za drugi blok, ampak vsi postopki.

Premoga ne bomo mogli kopati, ker je to vedno dražje in tako naprej. Stečaj TEŠ. Poglejte, če bi prišlo do stečaja družbe TEŠ, bi to imelo velik vpliv na večino zaposlenih v TEŠ, zaposleni v Premogovniku Velenje bodo še nekaj časa morali izvajati vsa dela. Zaradi tega pripravljamo nacionalno strategijo za izstop iz premoga in na podlagi te nacionalne strategije se tudi potem pripravlja sam zakon. Bistveno pa je, da naredimo pravičen prehod. To je ključnega pomena. Glede ciljev iz obnovljivih virov energije. Drži, mi teh ciljev ne dosegamo, zato bo treba dokupiti zeleno energijo iz tujine. Žal. Želim pa si, da smo ambiciozni in da lahko ta manko nadoknadimo kasneje.

teme v tem smislu, da glede na to, da bomo zaprli v enem doglednem času termoelektrarno, da tudi nekatere države v EU ne ne načrtujejo novih proizvodnih zmogljivosti iz jedrske energije, ni povsem jasno, na kakšen način bodo določene države zagotavljale pasovno oskrbo z virom električne energije, torej eno pasovno oskrbo, ne to, ki je odvisna ali ki zavisi predvsem od vremenskih pogojev. Seveda področje energetike sooča s številnimi izzivi. Vsi si želimo predvsem varno, zanesljivo in cenovno ugodno oskrbo z električno energijo in zanašanje na lastne vire je zato pomembna prioriteta. Jaz bi v smislu regulacije cen in posega države na trg z električno energijo opomnil, da je Francija regulirala v tem času, ko so cene narastle, njihov dvig. Verjetno bi v tem smislu, glede na to da državljani jamčimo za obveznosti elektrogospodarstva z državnim poroštvom, neko podobno zadevo sprejeli tudi mi v državnem zboru ali pa bi sprejela

povem, da je Danska danes na 60 %. Ampak pozor, njihova cena električne energije je za 2,5 krat večja, kot je v Republiki Slovenije. Se pravi, zeleno ja, se strinjamo, ampak to tudi stane mnogo več. Zaradi tega mi tudi vedno poudarjamo hkrati kombinacijo z nuklearno elektrarno. To naj poudarim. Tukaj prihajajo tudi nove tehnologije. Mi smo izdali energetsko dovoljenje za najboljšo tehnologijo, kar jih je možnih. Obstajajo pa tudi nove tehnologije, tako imenovani mali modularni reaktorji, ki se razvijajo v Združenih državah Amerike pa tudi drugod po svetu. Jaz mislim, da bo to naredilo tudi nek preboj za energetsko neodvisnost Evrope in tudi Slovenije. Če bi bila Evropa bolj energetsko neodvisna, kar se tiče plina, ampak tu nimamo resursov, potem bi to krizo danes lažje prebrodili. kot je. Zlasti cene zdaj poganja gor plin. vi veste, da se vedno več in da je tudi Nemčija recimo razglasila, da bo plin prehodni element za proizvodnjo električne energije za naslednjih nekaj desetletij. In to botruje k višjim cenam električne energije. Glede same regulacije, kar pa je bilo ključno podvprašanje.

Imam postopkovni predlog. Debata in vprašanja so zelo pomembna in zahtevna. Jaz zato želim tudi na podlagi tega, kar je spoštovani minister povedal, da v Državnem zboru opravimo razpravo, saj moramo biti pripravljeni na te stvari, preden se zgodijo, ne moremo samo čakati. Zato prosim, da o tem razpravljamo. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra, v okviru glasovanj. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev, prvi krog. Tina Heferle bo postavila vprašanje ministru za pravosodju, Marjanu Dikaučiču. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Lep pozdrav, gospod minister! Veseli me, da ste si danes vzeli čas in prišli v to hišo. Veseli me predvsem, malo šalo na stran, da niste čisto pozabili našega hišnega naslova, glede na to da ste malokrat tukaj. Moje vprašanje se nanaša na temo, ki smo jo obravnavali na Odboru za pravosodje prejšnji četrtek, in sicer smo obravnavali enega ključnih dokumentov vaše vlade, to je proračuna Ministrstva za pravosodje. Jaz upam, da ste si to razpravo ogledali. Pa ne toliko razpravo nas poslancev, če vas že to ne zanima, ampak predvsem razpravo, ki jo je imel predsednik Sodnega sveta. sveta. V razpravi je bilo opozorjeno, da Vlada Republike Slovenije, kar se tiče financiranja Vrhovnega sodišča, ni ni prisluhnila njihovim dobronamernim pripombam in naprosilom za več sredstev. Ravno nasprotno, integralna integralna sredstva za leto 2022 je Vlada Republike Slovenije enostransko znižala Vrhovnemu sodišču. Prav tako so bili takšnega manevra deležni na Sodnem svetu, ko ste tudi enostransko znižali sredstva, brez da bi jih kakorkoli obvestili ali jih vključili morebiti v pogovore glede teh sredstev. Pa naj omenim, med drugim so recimo na Sodnem svetu zahtevali sredstva za dodatni dve zaposlitvi, utemeljevali so, da bi tako bili bolj učinkoviti pri svojem delu, pa ste prošnjo spregledali oziroma je namerno niste upoštevali. Na drugi strani pa ta ista vlada tudi z vami, gospod minister, naredi vse, kar je potrebno, za dodatnih novih 600 zaposlitev v državni upravi. Po Po besedah predsednika Sodnega sveta gre pri tovrstnem enostranskem krčenju, rezanju finančnih sredstev tako pomembnih institucij, kot sta Vrhovno sodišče in Sodni svet, za, citiram: »Resno ogrožanje izvajanja sodne oblasti v naši državi.« državi.« Verjetno se strinjava, gospod minister, da finančna odvisnost je ogrožena, ko gre za enostransko krčenje sredstev s strani Vlade. V bistvu to pomeni posredno vtikanje izvršilne veje oblasti v sodno. Podobna zgodba se dogaja pri STA. Jaz vas danes sprašujem: Ali se podobnega manevra kot pri STA, torej finančnega izčrpavanja, poslužujete tudi pri sodstvu? Pa ne nam kratiti časa z navedbami o investicijah v prostore in opremo pravosodnih organov. Prosim, odgovorite mi natančno na moje vprašanje. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Minister, imate besedo za odgovor. Hvala lepa, spoštovana poslanka, gospa Heferle! Najlepša hvala za vaše vprašanje. Seveda se tudi vašemu vabilu vedno odzovem, če je le mogoče, če nisem odsoten. Kot članica Odbora za pravosodje ste se že natančno seznanili tako s Predlogom sprememb proračuna za leto 2022 kot tudi s Predlogom proračuna za leto 2023. Kot je bilo že predstavljeno na odboru, bom tukaj še enkrat ponovil, sta proračuna Ministrstva za pravosodje za prihodnji dve leti res najvišja do sedaj, saj z upoštevanjem vseh tipov sredstev v letu 2022 je ta proračun v višini skoraj 122 milijonov, v letu 2023 pa cca 120 milijonov. Najvišja sta seveda predvsem na račun investicij, ki jih ministrstvo za pravosodje izvaja na eni strani za potrebe zaporskega sistema, kjer vodi investicijo novogradnje moškega zapora na Dobrunjah in adaptacijo ter delno novogradnjo ženskega zapora na Igu, na drugi strani pa seveda za potrebe pravosodnih organov. Pri teh načrtovanih investicijah v prostore, ki jih uporabljajo pravosodni organi, moram jasno izpostaviti, da smo prav na področju investicij in investicijskega vzdrževanja teh pravosodnih organov glede na pretekla leta praktično sredstva na tem mestu celo podvojili in jih bomo tako v naslednjem letu, torej v letu 2022, namenili za izboljšanje delovnih pogojev, in to predvsem sodstva. Tako bomo približno 11 milijonov evrov namenili za investicije in investicijska vzdrževalna dela, in sicer celostno energetsko prenovo sodne stavbe v Brežicah, skupaj z izvedbo dvigala, ki bo omogočalo dostop gibalno oviranim osebam, za katere je načrtovano cca 3 milijone evrov, nato bo obnova sodne stavbe na Jesenicah, kjer bo prav tako izvedena energetska prenova in pa dvigala, prav tako bo nabavljena tudi nova oprema in ta investicija bo vredna ca 3,7 milijona evrov. Nato bomo začeli z energetsko obnovo in izvedbo dvigala za gibalno ovirane osebe tudi na sodni stavbi v Kranju. Ta finančna realizacija je v višini 1 milijona evrov. Približno toliko je v letu 2022 namenjenih tudi za energetsko prenovo sodne stavbe v Novem mestu. Poleg tega bomo dokončali še investicijsko-vzdrževalna dela na Tavčarjevi v Ljubljani, sanirali objekt Okrajnega sodišča v Lendavi, zamenjali vodovodne inštalacije in dotrajane sanitarije sodni stavbi v Mariboru in tako naprej, da ne bom zdaj vsega našteval. zraven pa seveda nadaljevali tudi s prenovo voznega parka, ki ga imajo pravosodni organi. organi. Eden pomembnejših uspehov je tudi zagotovitev sredstev v prihodnjih proračunih za ponovno oživitev projekta nove sodne stavbe v Ljubljani, na kar sodstvo sicer opozarja že najmanj 10 let, pa nobena vlada do danes ni dejansko zagotovila sredstev za ta namen. Mi v proračunu načrtujemo za leto 2022 cca 2,4 milijona evrov, skupaj je torej 13 milijonov evrov namenjenih v glavnem sodstvu. Poleg tega iz evropskih sredstev sodstvu zagotavljamo tudi enega boljših sistemov za videokonferenčno podporo njihovim procesom. Iz načrta za okrevanje in odpornost smo tako uspeli zagotoviti dodatnih 12 in pol milijona evrov, ki trenutno še niso niti prikazani v proračunu ministrstva niti v proračunu pravosodnih organov, od tega samo za projekte sodstva cca 8,6. Pri pripravi proračunov za prihodnji dve leti je vlada dala prednost tudi zagotavljanju sredstev za ukrepe, ki so primerni za obvladovanje tveganj, ki so povezana z epidemijo … Hvala lepa. Spoštovani gospod minister, jaz predlagam, gospa poslanka je zelo določno povedala v svojem poslanskem vprašanju, kaj je ne zanima. Moram reči, da smo slišali samo tisto, to je investicije v

vodovodne inštalacije, jaz upam, da se strinjava, da ne prispevajo k neodvisni in samostojni sodni instituciji oziroma ne prispevajo k neodvisnosti sodstva v naši državi. Prispeva pa k odvisnosti sodstva dejstvo, da si vlada dovoli enostransko nižati proračunska sredstva za leto 2022. In o tem sem vas jaz spraševala. Ne zanimajo me investicije v infrastrukturo in opremo. Eksplicitno sem vas prosila, da mi ne kratite mojega časa s temi odgovori, ampak mi, prosim, povejte: Zakaj ob rekordnem, po vašem, proračunu, rekli ste skoraj 122 milijonov evrov za pravosodje, ne morete nameniti ob prošnjah, ob obrazložitvah, ob pojasnilih Vrhovnega sodišča in Sodnega sveta, da rabijo ta dodatna sredstva, pičlih nekaj več kot 7 milijonov evrov? Ob rekordnem proračunu, kot ste se pohvalili, 122 milijonov evrov ne morete zagotoviti pičlih nekaj dodatnih evrov za Vrhovno sodišče, da ga ne bo treba več vaši vladi zmerjati s krivosodjem. Na eni strani imamo po vaše neučinkovito sodstvo, na drugi strani pa, ko vam črno na belem pokažejo, kje rabijo dodatna sredstva, da bo njihovo delo še bolj učinkovito, jim rečete ne. Zato mi, prosim, odgovorite, gospod minister: Ali se poslužujete enakih manevrskih dejanj kot pri STA, ko finančno izčrpavate institucije, ki potrebujejo za svoje učinkovito, neodvisno delovanje vaš denar oziroma naš denar,

Ti zaključki, ki ste jih podali, da si vlada s posegi v proračun želi podrediti sodstvo, so dejansko popolnoma napačni. Če kaj, potem ravno proračun prikazuje obratno sliko. Z dvigom sredstev omogočamo pravosodnim organom in pa predvsem sodstvu bistveno boljše pogoje za delo, kot so jih imeli v preteklosti. Predlog sprememb proračuna za leto 2022, ki je trenutno v obravnavi pred zainteresiranimi odbori, res znižuje sredstva pravosodnim organom, torej Vrhovnemu sodišču, Sodnemu svetu, Vrhovnemu državnemu tožilstvu in Državnemu odvetništvu glede na finančne načrte, ki so jih ti pravosodni deležniki usklajevali z Ministrstvom za finance v poletnih mesecih. Vendar je pa predlog proračuna za leto 2023 ostal na ravni, za katero so se vsi prej omenjeni tudi dogovorili. Na tem mestu naj poudarim, da so omenjeni pravosodni organi samostojni proračunski uporabniki in se kot taki glede proračunskih sredstev tudi samostojno dogovarjajo s pristojnim Ministrstvom za finance. Se pa kot minister za pravosodje čutim dolžnega, da pri tem dialogu, ki je prinesel manj sredstev za leto 2022, pomagam in si bom seveda z vsemi vpletenimi tudi prizadeval za evalvacijo ocene stanja, da pridemo do nekih morebitnih rešitev.

finančnega izčrpavanja pravosodnih organov sodstva opravi splošna razprava v Državnem zboru, kljub temu da bo morebiti takrat že proračun sprejet. Gospod minister, vi ali ne razumete ali pa nočete razumeti, boljši vodovodni sistem, kot ste prej zelo veselo navedli to investicijo ne vem kje že, to pa ni tisti pogoj dela, ki bo zagotavljal našemu pravosodnemu sistemu, da bo le-ta bolj samostojen, neodvisen in neučinkovit. Jaz upam, da se tukaj strinjava in da gre res samo za nespretno izmikanje z vaše strani. Res upam, da ne gre za nerazumevanje. Rekli ste, rekordni proračun. Ja, seveda, zato pa vam pravimo, gre za par fičnikov evrov, ki jih Vrhovno sodišče še kako potrebuje in tudi Sodni svet jih še kako potrebuje. Pokazala sem vam na primeru, na eni strani prošnja za dodatni dve zaposlitvi na Sodnem svetu, na drugi strani pa Vlada uredi vse potrebno za novih 600 zaposlitev v državni upravi. Če to ni sprenevedanje in če to ni nek modus operandi, ki si ga vi, po tiho sicer, utrjujete, in to je finančno izčrpavati vse institucije, ki vam niso pogodu, na eni strani imamo STA, na drugi strani imamo zdaj še sodne institucije, ki jih itak označujete za krivosodje, kadar vam tako paše. Če to ni očiten modus operandi, potem ne vem, kaj je. je. Gospod minister, pravite, da si boste prizadevali za ne vem kakšen dialog med deležniki. Ja, kje ste bili pa do zdaj, ko je vlada enostransko, po tiho, za hrbtom znižala integralna sredstva Vrhovnemu sodišču in Sodnemu svetu za leto 2022? Kje ste bili pa do sedaj s svojim dialogom? Pa vemo, da se bo za leto 2023, ko ste rekli, da tam pa ostajajo sredstva enaka, verjetno v prihodnosti še sprejel kakšen rebalans proračuna, tako kot ga sprejemamo zdaj. In zdaj v rebalansu znižujete sredstva. Vi Vi zagotovo niste tak pravosodni minister, kot bi ga naša država, naše pravosodje potrebovalo. Glede na vse te indice, da načrtno finančno izčrpavate sodne organe, je še kako potrebno, da se v tej hiši, v hiši demokracije opravi splošna razprava na to temo. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra, v okviru glasovanj. Mag. Marko Koprivc bo postavil poslansko vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Gospod Počivalšek, kot minister, celo več vlad in kot podpredsednik aktualne vlade ste prvi odgovorni, da Slovenija več nima v veljavi modela za omejevanje cen pogonskih goriv in kurilnega olja. Zagovarjali ste namreč, da sprostitev omejitev ne bo povišala cen in da bo konkurenca opravila svoje delo. Tukaj imam vašo izjavo izpred dobrega leta, s septembra 2020. Dejali ste, citiram: »Zdaj je najugodnejši trenutek za liberalizacijo cen, saj bo imel dvig marž trgovcev, ki so bile sedaj omejene, majhen vpliv na zvišanje maloprodajnih cen.« Od takrat sta se, minister, ceni bencina in dizla zvišali za 33 % 44 % odstotkov v enem letu. Danes smo soočeni z velikanskimi podražitvami goriv pa tudi kurilnega olja. Močno se dražijo tudi druge dobrine, kot sta električna energija in hrana. Veljavni zakon o kontroli cen vam kot resornemu ministru nalaga spremljati stanje in predlagati ukrepe, če so potrebni. In mislim, da že vsi alarmi zvonijo. Glede na izjemne skoke cen energentov, ki že povzročajo globalno krizo, ljudem pa onemogočajo ogrevati stanovanje in polniti rezervoarje, vas, minister, sprašujem: Ali se strinjate, da je bila sprostitev cen naftnih derivatov napaka in škodljiva predvsem za potrošnike? Jaz verjamem, da je za kapital ali pa za Petrol to pozitiven ukrep, ampak dokazalo pa se je, da trg pač ne deluje v korist potrošnikov. tukaj bi morala seveda vstopit država, tista, ki pomaga. Ali boste predlagali nove ukrepe za omejitev potrošniških cen goriv? Na kakšnih strokovnih podlagah utemeljujete svoje odločitve in svojo izjavo izpred dobrega leta dni? Hvala lepa za odgovor. Hvala za vprašanje. Danes cene nafte na svetovnih trgih dosegajo rekordno visoke vrednosti. Razlog je splošna napetost na trgu energentov. Cene nafte tako niso veliko oddaljene od svojih rekordnih vrednosti.

poenostavljeno, ki jih damo s strani naše države, in pa iz marže trgovcev. Naftni derivati so bili liberalizirani v treh korakih, 2016 kurilno olje in pa 95-oktanski bencin, potem v naslednjem koraku še za časa prejšnje vlade liberalizacija na avtocestne križe. In to, o čemer vi govorite, je pa liberalizacija cen na ostalem delu, izven avtocestnega križa, in sicer nafte in pa 95-oktanskega bencina. Mi smo liberalizirali samo marže,

padle so za časa covidne krize enormno, tako kot so tudi zdaj zrasle enormno. Tako da se sicer ne spuščam v špekulativni pristop Petrola v vmesnem času, ampak tukaj v tem trenutku ni potrebnih nobenih alarmantnih zadev. Na ministrstvu po zakonu delamo spremljamo maržne politike, ki so se je lotili naftni distributerji. In če bomo tukaj zaznali odklone, bomo regulirali cene naftnih derivatov tudi naprej. Do trenutka liberalizacije smo bili edina članica Evropske unije, ki je imela reguliran trg naftnih derivatov – še vedno govorimo o marži. Cena nafte na svetovnih trgih pa vpliva 40 %. In to je razlog za to, da so te cene v tem trenutku porasle in se vrnile na ravni iz leta 2018 in pa 2019. Mi lahko sicer določimo limitirane cene tudi za to, kar vi pravite, vendar bomo imeli situacije, kot v prejšnji državi, ko smo imeli določene cene, pa ni bilo blaga. Skratka, da zaključim v tem prvem delu, Vlada bo po potrebi, če bo potrebno po analizi marž naftnih trgovcev, spet sprejela odločitev o začasnem reguliranju marž, ne moremo si pa privoščiti vplivati in tudi nimamo vzvodov na cene naftnih derivatov, ki so rezultat cene surove nafte na svetovnem trgu. Odločitev za liberalizacijo – mislim, da ste me to vprašali – pač ocenjujem, da je bila še vedno pravilna. Hvala. Mag. Koprivc, imate besedo za zahtevo za dopolnitev. **MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Hvala lepa za besedo. Gospod Počivalšek, kot prvo mislim, da je ta vaš pokroviteljski odnos do poslancev v tej hiši popolnoma neprimeren. Seveda vsi vemo, da se govori o maržah goriv in ne o cenah v celoti, ampak ravno ta sprostitev marž je dvignila cene konec koncev. In še eno stvar vam povem, gospod Počivalšek, lepo prosim, ne relativizirajte problema, ne relativizirajte problema! Povprečnost se je tank v zadnjem letu dvignil, govorimo za nek povprečen avto, za 25 do 30 evrov to ni malo, oprostite. Za tiste, ki se dnevno vozijo v službo od oddaljenih krajev, ob tem, da vemo, da vlada ni naredila nič za javni problem, za izboljšanje javnega prometa, je pač to ogromno. Lepo prosim, ne govorite, da je vse v redu in da ni časa za paniko. Čas je za velik alarm in problem je, da ta vlada tudi po tem, ko je ugotovila, da je naredila napako z liberalizacijo, ni naredila nič. Nič niste naredili. Poglejte primer Hrvaške, naše sosede, oni so pač zaustavili možnost rasti cen. Mi nismo naredili nič. Vi samo govorite, da ko bo potrebno, se bo pa začelo razmišljati o tem, kaj se bo naredilo. Poglejte, rinemo v energetsko revščino. Ta liberalizacija je glavni vzrok, da se to dogaja. Jaz vas prosim, gospod minister, da poveste: Kako in kdaj konkretno nameravate ukrepati, ker zvonijo res že vsi alarmi? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo, za dopolnitev odgovora. **ZDRAVKO POČIVALŠEK:** Spoštovani gospod poslanec, z največjim spoštovanjem, mislim, da sem dokazal, da vas spoštujem, kljub temu da s svojimi trditvami zavajate in delate nepotreben nemir na področju, kjer ga še ni potrebno imeti. Vlada ima možnost regulirati cene marž po zakonu in bo to po potrebni tudi storila. V tem trenutku so cene na nivoju iz leta 2018 in 2019. Če se bodo zadeve v tej smeri nadaljevale, bomo po tej možnosti tudi posegli. Ne bomo pa naredili koraka, s katerim bi prišli v situacijo, da na trgu sploh ne bomo imeli energentov. Pri energentih imamo tri različne zadeve, in sicer pri dveh ne vplivamo na osnovne cene, pri plinu in pa pri cenah surove nafte. Malo lažja situacija glede reguliranja in vplivanja je pri cenah električne energije, kjer je 85 % približno, kolikor je rabimo, proizvedemo doma iz vseh treh virov. Če sem še enkrat nazaj na cenah naftnih derivatov, bomo korigirali ali pa regulirali cene marž že v kratkem, vendar bomo to naredili na osnovi natančne analize. V tem trenutku so pa cene goriv še vedno na približno približno isti osnovi, kot so bile leta 2018 in 2019. Vmes pa so, zaradi covida, zaradi velikega padca povpraševanja in padca osnovnih cen surove nafte na svetovnem trgu tudi padle tako, kot so sedaj zrastle.

cene goriv. In vi govorite, da ni nobenega problema in da je treba čakati in pustiti, da ljudje do onemoglosti plačujejo tudi do skoraj 50 % več za cene energentov in goriv. Oprostite, jaz pa mislim obratno, da zvonijo že vsi alarmi v tej državi, da ta vlada tudi pri teh neideoloških vprašanjih dokazuje, da ima državljanke in državljane dobesedno za svoje talce. Nujno je, da se o tej zadevi pogovorimo na naslednji seji. Podobno vprašanje je kolegica Bojana Muršič vprašala že predsednika Vlade, ampak tudi predsednik Vlade nekih konkretnih odgovorov ni dal. Sicer je govoril o nekih energetskih vavčerjih, ampak konkretnih odgovorov ni dal, je pa sedaj gospod Počivalšek potrdil, da je zagovornik liberalizacije cen goriv da je dokazljivo ravno na tem področju, da je liberalizacija škodljiva za državljanke in državljane in deluje v korist kapitala. Enako lahko rečemo tudi za področje stanovanjske politike, kjer je liberalizacija pokazala, kam smo prišli – do tega, da imamo stanovanja vredna po 7 tisoč in več evrov na kvadratni meter, ki si jih lahko kupujejo samo bogataši in kapitalisti, ljudje pa nimajo kje živeti. Enako se dogaja pri gorivih. Morda je zdaj začetek postopka, bo pa zadeva šla naprej. Kot je bilo slišati, Vlada ne bo naredila zaenkrat še nič, ker ni krize. To, da se je dvignilo gorivo za 40 % v zadnjem letu, je nekaj povsem normalnega. Ko bo pa gospoda na vladi ugotovila, da je pa morda smiselno ukrepati, bo pa ukrepala. Takrat bo pa rekla, da je kriva opozicija ali pa ne vem kdo, sodstvo, mediji, ker delujejo proti vladi, in da zaradi tega rešitev ni več. To je pač vaša pogodba, gospod Počivalšek. Sram vas je lahko, da tako politiko zagovarjate in da vztrajate in vzdržujete vlado Janeza Janše kljub temu, da so volivke in volivci vas volili zaradi nečesa drugega. Hvala lepa. dajmo se držati postopkovnega predloga in obrazložitve postopkovnega predloga. Ne razširjati tega časa, ki ga imate na voljo. voljo. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra, v okviru glasovanj. Naslednja bo poslansko vprašanje postavila Anja Bah Žibert, in sicer ministru brez resorja, pristojnemu za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonku Černaču. Predsednik, hvala lepa za besedo. Me veseli, da ste tudi predhodnika opozoril, sicer bi jaz sama dala postopkovni predlog, ker se mi pa zdi, da neke stvari gredo res predaleč. Spoštovani minister, celotni svet se sooča z zdravstveno krizo in posledično seveda tudi s številnimi težavami. Mi v Sloveniji nenehno poslušamo in gledamo zavajanja prevladujočih medijev v sozvočju z levo politično sceno, kako težko je v Sloveniji. Zdaj slišim, da so ljudje lačni, vse povrsti že zebe, ampak številke, ki jih beleži Slovenija, so pa drugačne in številke ne lažejo. Lahko smo populisti in grozimo in tako naprej, ampak številke so dejstvo. Dovolite, da jih vsaj nekaj naštejem. Povprečnine občin rastejo. Dvignili smo jih najprej iz 628, sedaj 645, kar zopet pomeni velik prihodek za lokalne skupnosti.

to bi moral moj predhodnik slišati, beleži eno najnižjih stopenj revščine v EU. Najnižjih, spoštovani. Smo najbolj varna država v EU. In končno, imamo in izvajamo številne investicije. V zdravstvo bomo nekako vložili okoli 2 milijardi, 116 milijonov v šole in vrtce. Dogaja se na področju infrastrukture, pravzaprav so gradbišča na vseh koncih Slovenije. na celotnem področju Slovenije se dela. Seveda pa to tudi s pomočjo evropskih sredstev, kar pa je zelo pomembno. In tukaj je vse skupaj tisto, kar tvori napredek Slovenije: boljša kakovost življenja, blaginja za vse. Vas pa, spoštovani minister prosim, da poveste, ker to dejansko v medijih slišimo premalokrat: Kaj je tisto, kar bi veljalo v tem črpanju evropskih sredstev izpostaviti in se bo poznalo na življenju ljudi? Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Hvala lepa za vprašanje. Lep pozdrav vsem prisotnim, kolegu ministru, podpredsedniku Vlade! Kot veste, se je sedanja finančna perspektiva 2014–2020 začela izvajati pred osmimi leti. V finančnem smislu pa šele dve leti oziroma tri leta kasneje, leta 2016, ko je Slovenija počrpala prve 4 % sredstev, se pravi, od razpoložljivih preko 3 milijard evrov 116 milijonov evrov v letu 2016. Nekaj mesecev pred prisego sedanje vlade smo oziroma ste v Državnem zboru mesečno obravnavali zaskrbljujoče podatke o slabem črpanju sredstev iz evropskih skladov o nedelujočem informacijskem sistemu in podobno. Do marca lani je bila odobrena peščica projektov iz dogovorov za razvoj regij, kjer gre v glavnem za pomembne infrastrukturne projekte na lokalnih območjih, torej v občinah za vodovode, kanalizacijo, prometno infrastrukturo in ostale konkretne projekte. Tako je bil do marca lani od 72 projektov na področju vodovodov in kanalizacij odobren samo en projekt, zdaj pa se približujemo zaključevanju odobritev projektov na tem področju. Na področju oskrbe starejših smo bili priča številnim študijam. V času dveh mandatov, ko so ministrstvo, pristojno za oskrbo starejših, vodili Socialni demokrati ni bila pridobljena niti ena nova postelja v državni mreži domov za starejše, zdaj pa so temu področju namenjena sredstva, ki se merijo v desetinah milijonov evrov, predvsem iz pobude REACT–EU, torej dodatno izpogajanih sredstev v okviru sedanje finančne perspektive. Podobno na področju zdravstva, stanovanjske oskrbe. Vlada je letos spomladi potrdila dolgoročni poslovni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, petletni načrt, v okviru katerega je predvidenih 5 tisoč 5 tisoč novih neprofitnih najemnih stanovanj. In v teh dneh in v teh tednih in mesecih se zaključuje nekaj 100 stanovanj tako v Ljubljani kot v Mariboru in številnih drugih okoljih širom Republike Slovenije. In kakšno je stanje danes glede izvajanja perspektive? Ne le, da so dodeljena vsa razpoložljiva sredstva, zaradi pospešitve projektov pa tudi zaradi novih potreb, povezanih s pandemijo smo globoko v overcommitmentu. Dodeljenih je okrog 3 milijarde 500 milijonov evrov sredstev, en del tega zaradi tega, da smo na varni strani, drugi del v enem manjšem delu pa bo verjetno ob zaključku potrebno servisirati servisirati ali iz državnih sredstev, sredstev državnega proračuna zato, da bodo vsi projekti, ki so bili v zadnjem letu in pol zagnani, tudi izvedeni, ali pa iz sredstev iz naslednje finančne perspektive tam, kjer bo to mogoče. Torej sredstva bodo počrpana več kot v celoti. povem še, da smo ob nastopu mandata te vlade beležili 36-odstotno realizacijo izplačil glede na obseg razpoložljivih sredstev, danes presegamo 63-odstotno realizacijo, do konca leta bomo dosegli okrog 70-odstotno realizacijo izplačil sredstev iz evropskih skladov. Ali če to prevedem v številke, v prvih šestih letih finančne perspektive, torej do leta 2020, je ta realizacija znašala v šestih letih približno milijardo 100 milijonov evrov, v zadnjih dveh letih, torej v času mandata te vlade, pa ravno toliko. Torej trikrat hitreje so se sredstva v teh zadnjih dveh letih črpala, kot v predhodnem obdobju. Uspešno bodo porabljena tudi tista, ki so bila dodatno izpogajana v okviru pobude REACT–EU 21. julija lani, ki jih namenjamo predvsem gospodarstvu, torej predvsem tistim dejavnostim, ki so bile najbolj prizadete v pandemiji, turizmu, gostinstvu, potem zdravstvu, kjer bo v kratkem se začela gradnja prenove matične stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in celovita prenova, kjer namenjamo okrog 50 milijonov sredstev, številne negovalne bolnišnice po državi, Maribor pred kratkim, sledi Murska Sobota, Novo mesto in tako naprej, prenove obstoječih bolnic v različnih krajih po Sloveniji, potem področju oskrbe starejših, kjer je namenjenih za izboljšanje obstoječih kapacitet in pridobitev ustreznih kapacitet 93 milijonov evrov izobraževanju, kjer gre predvsem za nove informacijske tehnologije, in seveda tudi številnim drugim področjem. V tem obdobju so bila podprta tudi številna druga področja, ki so povezana tudi s situacijo, ki se zdaj dogaja. Recimo za energetske prenove zasebnih stavb je bilo namenjenih nekaj milijonov evrov sredstev, približno 10 tisoč evrov na upravičenca, s ciljem, da se izboljšajo razmere oziroma zmanjša tako imenovana energetska revščina. Okrepljena so bila vlaganja v javni potniški promet – kot veste, imajo dijaki in študentje celoletno vozovnico za 200 evrov za vse vožnje širom po Sloveniji in upokojenci tako v Ljubljani kot v Mariboru gratis mestni potniški promet.

predhodnik je manipuliral ravno s tem, kako se na teh področjih nič ne dela in dogaja. Me pa resno nekaj zanima. Poglejte, pred vašim nastopom funkcije ministra za razvoj

potem ste pa dejansko z vašo ekipo te rezultate za enkrat povečali. Ali je šlo pravzaprav res samo za nesposobnost predhodnikov

zgodbam, ko govorimo o razni kraji javnega denarja itn. V tem drugem delu me zanima vaš pogled: Ali je šlo izključno za nesposobnost ali je tudi strah, da se preverjajo ostala sredstva, kam pravzaprav denar

Hvala lepa tudi za to dodatno vprašanje. Jaz mislim, da je šlo na eni strani za premajhno učinkovitost, premajhno koordinacijo, tudi za nesposobnost v enem delu, če želite. Šlo je za to, da je bil velik del tega kohezijskega denarja namenjen množici tako imenovanih mehkih projektov. Te usmeritve so bile v enem delu spremenjene, predvsem pa bodo spremenjene za naslednje sedemletno finančno obdobje. obdobje. Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je samo organ upravljanja, ključna pri izvajanju so ministrstva, ki so posredniška telesa. Vsa ministrstva, ki so vpeta v izvajanje evropske kohezijske politike, so v zadnjem letu dni in pol naredila velikanske premike naprej, predvsem na področju, ki sem jih že omenil, infrastrukture, na področju oskrbe starejših, na področju zdravstva in ostalih področjih, kjer gre za konkretne investicije, za konkretne naložbe, za sredstva, ki so namenjena za izboljšanje blaginje ljudi in ki omogočajo izboljšanje infrastrukturne opremljenosti tako družbene infrastrukturne opremljenosti kot komunalne infrastrukturne opremljenosti. Ključna je bila koordinacija in pospešek na posameznih ministrstvih in seveda zavedanje, kaj želimo s temi sredstvi tako v tem obdobju kot v naslednjem sedemletnem oziroma desetletnem obdobju do leta 2030 narediti. Pred nami so konkretni projekti, konkretni programi, konkretne naložbe, ki gredo v prid ljudem. Večkrat to povem in bom ponovil še enkrat, kljub temu, da gre za nepovratna sredstva, gre za denar, ki prihaja od ljudi preko davkov, prispevkov na različne drugačne načine, zaradi tega je treba imeti vedno pred očmi dejstvo, da se mora ta denar ljudem na različne načine tudi vračati in pri tem je potrebno vedno gledati od evra navzgor proti milijonom in milijardam in ne obratno od milijard navzdol. In te odločitve, ki naj bi bile sprejete za prihodnje obdobje, gredo v tej smeri. Odločitve, ki so bile sprejete v potrjenjem načrtu za okrevanje in odpornost, gredo v tej smeri. Pred nami so v naslednjih letih številne naložbe. Od nas vseh je odvisno ali bomo ta čas, ki je pred mami, izkoristili. Dosti lažje in dosti več bomo naredili, če bomo vsi skupaj pri tem sodelovali in se vsaj pri izvajanih projektov ne delili na opozicijo in koalicijo. Gre za skupen pristop, za sodelovanje s ciljem doseganja čim večjih rezultatov in s ciljem s ciljem maksimalnega izkoristka sredstev, ki jih imamo na voljo. En del teh sredstev bo gotovo namenjen tudi v podporo blaženju posameznih socialnih stisk ljudi, to smo počeli tudi v preteklosti in bomo počeli toliko bolj tudi v prihodnje, in seveda naslavljanje izzivov, ki so pred nami zaradi dražitve posameznih energentov in vseh ostalih posledic, ki jih je ta je ta hitra gospodarska rast na drugi strani tudi povzročila. Skratka, pred nami je doba velikih naložb, velikih investicij in verjamem, da bomo uspešno naložili vsak evro. Hvala lepa. Miha Kordiš bo postavil poslansko vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Hvala za besedo, predsedujoči. Ministrstvo za delo je pred poletjem v javno razpravo za zgolj 14 dni poslalo paket štirih zakonov s področja sociale in dela in jim nadelo ime mini socialna reforma. Po navedbah taistega ministrstva lahko ugotovimo, da bo ta vaša mini socialna reforma poslabšala položaj več kot 2 tisoč gospodinjstvom. Prej bi za to lahko govorili o mini protisocialni reformi, ki pa ni prav nič mini za tiste delavske družine, ki se jih bo dotaknila. Med spremembami najdemo ukinitev dodatka za delovno aktivnost oziroma njegovo preoblikovanje, pa zmanjšanje izrednih socialnih pomoči in zmanjšanje otroškega dodatka nekaterim družinam. Seveda v Levici nasprotujemo vsakršnim posegom v socialno zakonodajo, ki bi pomenila poslabšanje materialnega položaja posameznikov in družin, ki so soočena z revščino. Še toliko bolj to velja za čas po vrhu epidemije covida-19, ko se materialne razlike med državljankami in državljani poglabljajo. Ljudem žuga draginja tako z rastočimi cenami energentov kot z rastočimi cenami hrane. No, mladi se pa že tako soočajo z notoričnim pomanjkanjem javnih neprofitnih stanovanj in jih tare ta draginja že kakšno desetletje. Glede na to, da so to spremembe, ki jih predlaga Ministrstvo za delo, torej ministrstvo, ki bi moralo biti prvi branik delavskih pravic in socialne blaginje tistih najranljivejših, najrevnejših, je absolutno nesprejemljiva ne le vsebina te mini socialne reforme, marveč tudi, da je bila v javno razpravo ta mini socialna reforma postavljena samo za 14 dni. O njej se ni pogovarjalo s predstavniki delavcev, tudi sodelovanje strokovne javnosti pri pripravi teh predpisov bi moralo trajati med 30 in 60 dni, ne pa da je bilo zamejeno na 14 dni. Nikakor namreč ne gre za manjše popravke zakonodaje, kot nam želi predajati ministrstvo kot predlagatelj, ampak prav nasprotno – te vaše spremembe, gospod minister, pomenijo velik poseg v socialne pravice prebivalk in prebivalcev, zlasti tistih, ki jih bo to tangiralo. Zanima me naslednje: Ali se zakoni v paketu te reforme razlikujejo od tistih, ki smo jih videli v razpravi? Če da, kje so te razlike? Kdaj bo Vlada razpravljala o tem vašem paketu oziroma kdaj predvidevate, da bo sprejet na Vladi? Ste morda odstopili od predlogov, ki znižujejo socialno varnost prebivalcev? Koliko gospodinjstev bi izgubilo socialno pomoč oziroma se jim bo ta zmanjšala? Koliko gospodinjstev bo izgubilo pravico do izrednih socialnih pomoči? Koliko predvidevate, da se bo zmanjšal otroški dodatek oziroma koliko otrokom? In zanima me, če po aktualnih predlogih še vedno drži, da bi se položaj poslabšal 2 Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. **JANEZ CIGLER KRALJ:** Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani gospod poslanec Kordiš, res hvala za to vaše vprašanje, da imam priložnost ponovno povedati nekaj o ključnih ciljih in ocenjenih socialnih učinkih paketa štirih zakonov. Naj moj odgovor najprej umestim v en širši kontekst. Med koronakrizo smo reagirali hitro in masovno in te naše odločitve danes rezultirajo v precejšnji in stalni gospodarski rasti. Tako nizke brezposelnosti oziroma tako visoke zaposlenosti, kot jo imamo danes, nismo imeli od leta 2008, navkljub še vedno prisotnemu virusu. Ljudem smo zagotovili ustreznejše plačilo za opravljeno delo, dvignili smo minimalno plačo v začetku letošnjega leta. Z izobraževanji in usposabljanji krepimo kompetence in veščine zaposlenih ter iskalcev zaposlitve. Okrepili smo družinsko politiko in olajšali finančne stiske družin. Omogočili smo brezplačen vrtec za drugega otroka, če sta v vrtcu oba, ter brezpogojno brezplačen vrtec za vsakega naslednjega otroka. z našimi štirimi predlogi zakonov, ki jih omenjate, zasledujemo štiri ključne cilje. Prvič, postopna ločitev družinske in socialne politike – to pomeni, da bo vsaka od njiju lahko bolj pregledna, bolje ciljanja in posledično bolj učinkovita. Ena najpogostejših in najbolj rednih pripomb pri kakršnikoli obravnavi zakonov s tega področja, tudi Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, je namreč, da je to področje zakonsko popolnoma nepregledno, nerazumljivo, tudi prava ukim osebam nerazumljivo. poenostavili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev, učinkovito bomo izdajali informativne izračune in razbremenili zaposlene na centrih za socialno delo. Omogočili bomo večjo socialno varnost upravičencem do varstvenega dodatka. Spremenili bomo spodbude za delo. Spremenili bomo določbe glede izplačila denarne socialne pomoči. Namreč, v primeru, ko starši ne zagotovijo, da je otrok prisoten pri pouku v osnovnošolskem izobraževanju, predlagamo izplačilo denarne socialne pomoči v naravi, kar bo spodbuda tudi staršem in signal, da je izobraževanje osnovnošolskih otrok temelj, ki mu ga je treba zagotoviti. Zagotovili bomo ustrezne pomoči posameznikom in družinam, ki se soočajo s finančnimi težavami. Predvidene ocene učinkov naših štirih zakonov, predvsem pa novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in pa novel Zakona o socialno varstvenih prejemkih, so pa ravno nasprotne od tega, kar ste vi predstavili. Po naših analizah bo s predlogom novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev višji otroški dodatek prejelo približno 3 tisoč 400 družin, to je, 1,76 % družin. Zaradi umika premoženja in umika vštevanja otroškega dodatka kot dohodek bo na boljšem vsaj 8 tisoč dijakov oziroma študentov, tisoč 100 novih, višjo državno štipendijo bo prejelo okoli 7 tisoč 100 štipendistov. Zaradi neupoštevanja študentskega dela in kadrovske štipendije bo dodatno na boljšem vsaj 9 tisoč dijakov oziroma študentov, tisoč 807 novih. Višjo državno štipendijo, kot sem omenil, bo prejelo okoli 7 tisoč 100 štipendistov. Pri subvenciji vrtca, torej pri letni pravici, bo na boljšem za eden dohodkovni razred okoli 2 tisoč družin. Ob tem, da dodatek za delovno aktivnost spreminjamo iz subvencije v olajšavo, ker verjamemo, da so olajšave večja spodbuda, bolj pravične, manj je pri olajšavah možnosti raznih

Hvala za besedo, predsedujoči. Gospod minister, zastavil sem vam šest zelo preprostih faktičnih vprašanj, za odgovor ste imeli na voljo 5 minut, v teh 5 minutah niste odgovorili niti na eno samo samcato vprašanje. Najprej ste se hvalisali z neko evalvacijo ukrepov v razmerah epidemije covida-19, ki lahko zdrži, bolj verjetno pa ne, nadaljevali ste z minimalno plačo, ki ste jo dvignili po zakonu, ki ga je skozi Državni zbor spravila Levica, in še dvignili ste jo na najnižjo možno raven ne na najvišjo. Govorili ste o delovnih mestih in gospodarski rasti, ki se nikakor ne prevaja avtomatično v reševanje revščine in tako naprej. Dokumentacijo, ki ste jo poslali v javno razpravo gospod minister kot mini socialno reformo, smo v Levici pogledali, ampak z njo se poenostavlja nič kaj dosti ne, se pa v njej poglablja represija nad reveži,. Zato ponavljam vprašanje in se tokrat nadejam dejanskega odgovora in ne da citirate dokument, ki so vam ga napisali strokovni sodelavci na ministrstvu. Ali so zakoni v paketu tako imenovani mini socialne reforme razlikujejo od tistih, ki so bili v javni razpravi? Če ja, kje so razlike? razlike? Kdaj bo Vlada razpravljala o vašem paketu mini socialne reforme oziroma kdaj predvidevate, da bo to na Vladi sprejeto? In če ste morda odstopili od predlogov, ki znižujejo socialno varnost prebivalcev? Glede na to, kaj se navedli, zgolj domnevam, da ne.

Koliko otrokom, predvidevate, bi se zmanjšal otroški dodatek? Ali po aktualnih predlogih še vedno drži, da bi se položaj poslabšal 2 tisoč 88 gospodinjstev, kakršna je bila številka, ki se jo je lahko zasledilo v predlogih, ki so prišli v javno razpravo?

V začetku svojega odgovora na vaše vprašanje sem omenil, da so predvidene socialne posledice te zakonodaje ravno nasprotne od teh, ki ste jih v svojih vprašanjih sugerirali. Torej, glavni, ključni cilj te zakonodaje je postopna ločitev družinske in socialne politike, in sicer zato, da bo lahko ena in druga bolj učinkovita, bolje ciljana in da bomo z njo dosegali rezultate. Rezultati pa morajo iti v smer, da preko ukrepov družinske politike podpremo družine, preko ukrepov socialne politike podpremo najranljivejše, še še posebej starejše samske ženske, potem ljudi, ki so v finančno šibkejši situaciji, in nenazadnje z ukrepi za trg dela spodbuditi, pomagati, motivirati osebe, ki so v evidenci brezposelnih, da bodo vstopile na trg dela in prevzele odgovornost za svoje življenje.

Zaradi umika premoženja in vštevanja otroškega dodatka kot dohodek bo na boljšem vsaj 8 tisoč dijakov oziroma študentov, od tega tisoč 100 novih prejemnikov državne štipendije, tisoč 100 novih, novih, višjo državno štipendijo pa bo prejelo več kot 7 tisoč štipendistov. Zaradi neupoštevanja študentskega dela in kadrovske štipendije v dohodek družine bo dodatno na boljšem vsaj 9 tisoč dijakov in študentov, tisoč 807 novih. Pri subvenciji vrtca bo na boljšem za en dohodkovni razred okoli 2 tisoč družin. Preoblikovanje dodatka za delovno aktivnost iz subvencije v olajšavo pa verjamemo, da bo bolj učinkovito, saj subvencija daje veliko manj možnosti nadzora in preprečitve zlorabe take subvencije. Olajšava je veliko bolj pravična do vseh, ki jo koristijo. Višjo subvencijo najemnine bo prejelo približno 5 tisoč upravičencev. 138 upravičencev bo upravičenih do subvencije najemnine na novo, zaradi določitve teh novih dohodkovnih razredov za odmero državne štipendije pa bo državno štipendijo na novo pridobilo približno 10 tisoč 500 dijakov in študentov. In še veliko je pozitivnih učinkov, socialnih učinkov te predlagane Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Želim razpravo o odgovoru ministra Cigler Kralja na moje vprašanje iz preprostega razloga, da v dveh ločenih intervencijah ni uspel odgovoriti niti na eno samo. Iz opomnika, ki so mu ga pripravili njegovi strokovni sodelavci, je citiral hvalisanje njihove protisocialne reforme s tem, da znotraj reform izvaja redistribucijo od revežev k bogatim, recimo, po novem bodo upravičenci do štipendij tudi v gospodinjstvih, ki prejemajo 4 tisoč evrov neto dohodka. Za slovenske razmere bogatašem dajejo štipendije, medtem pa v gradivu, ki je prišlo v javno razpravo, lahko razberemo, da bi se položaj poslabšal 2 tisoč 88 gospodinjstvom. Vaše lastno gradivo, ki ste ga poslali v javno razpravo, gospod minister. Ne le, da imamo očitno opraviti s socialno reformo, ki je antirobinhoodovska, superhikovska − jemlje revnim in daje bogatim. Sodeč iz deficita odgovorov na moja vprašanja, ki so bila zelo preprosta, jo je očitno spisal tudi minister, ki je opravilno nesposoben. In seveda se mora Državni zbor o tem dvojem pogovoriti na obeh točkah, o opravilni sposobnosti oziroma nesposobnosti ministra in o mini socialni reformi, ki ni prav nič mini, v točkah, kjer bo delovne ljudi dejansko prizadela. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 20. oktobra 2021, v okviru glasovanj. Maša Kociper bo postavila vprašanje ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik. Gospod minister, pozdravljeni. Na vas, kot je bilo napovedano, naslavljam vprašanje v zvezi s smiselnostjo in izpolnjevanjem pogoja PCT na naših sodiščih. Kot ste že seznanjeni, glede na pismo Odvetniške zbornice in vse ostalo, kar se je dogajalo, uveljavitev PCT pogoja na sodiščih v praksi predstavlja velike probleme in pomeni lahko tudi odstop od uresničevanja ustavne pravice do sodnega varstva. Namreč zahteva, da udeleženci v postopkih na sodišču izpolnjujejo pogoj PCT, je seveda za nekatere, tiste, ki si ne želijo udeležiti postopkov, zelo priročna. Mi imamo na sodišču mnoge kazenske postopke, kjer imamo v postopkih obdolžence, in tudi civilne postopke, kjer se zlasti tožene stranke ne želijo obravnav, ker to ni v njihovem interesu, imamo tudi različne priče, v katerih interesu ni, da pridejo na sodišče, in seveda to, da ne izpolnjujejo pogojev PCT, je za njih lahko priročen izgovor, da se obravnave na sodišču ne udeležijo. In potem, ko se seveda takih postopkov ne udeležijo, pride do preložitev sodnih obravnav, do preložitve postopkov, v nekaterih primerih, kot konkretno obvešča tudi Odvetniška zbornica, sodišče preloži zadevo celo za daljši čas, in v končnem primeru lahko pride celo do onemogočanja izvajanja sodne oblasti in do zastaranja. Skratka, kot ministra za pravosodje vas v praksi zelo pogosto ne zaznamo, sploh ne občutimo, da ste minister,

Zato ker ga, kot rečeno, stranke zlorabljajo in ker lahko pride do zelo negativnih posledic. Da je ta pogoj nesmiseln in da je treba tukaj ravnati drugače, je poleg Odvetniške zbornice Slovenije opozorila tudi stroka, se pravi nekateri predsedniki sodišč in pa tudi Sodni svet. Jaz vem, da ste se vi postavili na neko stališče, na neko tolmačenje, ampak tukaj bi bilo edino na mestu spremeniti

Hvala lepa. Spoštovana poslanka, hvala lepa za vaše vprašanje. Naj uvodoma poudarim, da tudi sam kot neko ključno nujnost izpostavim, da pač strankam sodnih postopkov morata biti zagotovljeni ustavni zagotovljeni ustavni pravici do sodnega varstva in pa do pravnega sredstva. In v zvezi z odlokom o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, in testiranja za zajezitev širjenja okužb z koronavirusom, ki ga tudi omenjate v vašem vprašanju, je treba povedati, da je bilo Ministrstvo za pravosodje obveščeno o teh konkretnih težavah, ki jih pač izvajanje odloka v praksi pomeni za udeležence sodnih postopkov in pa tudi za uresničevanje ustavne pravice do sodnega varstva. Neizpolnjevanje pogoja PCT namreč lahko predstavlja tudi izgovor za neudeležbo v sodnem postopku predvsem tistih strank, ki za tek samega postopka na sodišču niso zainteresirane, kot so na primer osumljenci, obdolženci v kazenskih postopkih, bodisi tožene stranke v civilnih postopkih in podobno. že sicer, naj izpostavim, je pač zaradi epidemije prišlo do določenega zastoja v sodnih postopkih in tudi njihovega časovnega podaljšanja zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT morda pri, recimo, samo eni stranki, pa se potem morajo te glavne obravnave prelagati ali, ne vem, zaradi zamenjave senatov celo pričeti znova. Vse to lahko seveda v skrajni posledici privede celo do onemogočanja izvajanja sodne oblasti na koncu. Zato sem ravno v namen razjasnitve odprtih vprašanj v zvezi z razlago in pa izvajanjem odloka 27. septembra na ministrstvu sklical sestanek, na katerem so bili prisotni predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje in pa minister za zdravje skupaj s svojimi sodelavci. Na sestanku smo torej opredelili odprta vprašanja, nakazali možne rešitve in se dejansko tudi tudi dogovorili za učinkovito nadaljnjo komunikacijo pri reševanju tega problema, ki se pač pojavlja. Po sestanku je nato Ministrstvo za pravosodje praktično še isti dan, seveda skupaj z izjemno tvornim sodelovanjem Ministrstva za zdravje, ki je v skladu z Zakonom o državni upravi tudi pristojno za razlago odloka, ugotovilo, da je treba že veljavni odlok razlagati ustavnoskladno na način, da torej stranke, udeleženci in pa drugi sodelujoči v sodnih postopkih v smislu odloka niso uporabniki storitev niti niso udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. Gre namreč za izvajanje oblastnih nalog države. Ugotovljeno je prav tako bilo, da je pri poslovanju sodišč pomembna tudi tista določba odloka, v skladu s katero osebe, ki pridejo pridejo na sodišče v funkciji izvrševanja svojega dela ali poklica, kot je na primer odvetnik ali pa pravosodni policist, ta PCT pogoj izpolnjuje, če se presejalno testiran s hitrim ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. O vsem tem je ministrstvo tudi s posebnim dopisom naslednji dan, 28. septembra, seznanilo Vrhovno sodišče, Okrožno sodišče v Ljubljani, Vrhovno državno tožilstvo, Državno odvetništvo, Sodni svet, Državnotožilski svet, Odvetniško zbornico, Notarsko zbornico, Zbornico upraviteljev, Zbornico izvršiteljev pa tudi Strokovni svet za sodno izvedenstvo, cenilstvo in tolmačenje. In kot minister za pravosodje, sem prepričan, da se s takšno razlago odloka, ob zasledovanju cilja in pa namena sprejetega odloka, omogoča učinkovito izvajanje sodne oblasti, vodenje sodnih postopkov in dostop strankam do sodišč, obenem pa se zagotavlja tudi spoštovanje načela enake obravnave pri zasledovanju izpolnjevanja pogojev Žal, čas se je iztekel. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala lepa, gospod minister. Meni je zelo všeč, da ste v svojem odgovoru ponovili vse dileme in še podkrepili to, kar se v praksi dogaja zaradi izpolnjevanja tega pogoja, kakšni problemi nastajajo. Ampak to, da ste na nekem sestanku podali razlago, kot vidite, ni dovolj. Kolikor sem seznanjena, problemi še naprej ostajajo. za tiste deležnike, na nekatere ste opozorili tudi sami, ki nikakor nimajo interesa, da se postopki proti njim nadaljujejo, za njih taka razlaga ni dovolj. Že tako obstaja v javnosti, očitno tudi na tem področju, kot je opozoril Sodni svet, veliko pomislekov v zvezi s tem, da se s podzakonskimi akti urejajo določena vprašanja. In če mislite, da ste vi s tem, ko ste sprejeli neko razlago, ta problem rešili, ga niste. Tudi Vrhovno sodišče, kolikor razumem, vaši razlagi ne sledi in so sprejeli neko drugo razlago, da bo sam sodnik v konkretnih primerih določal, ali je potrebno spoštovati to določbo ali ne. Skratka, treba bi bilo spremenit uredbo in določit izjemo, tako kot so določene druge izjeme. To bi bilo treba naredit takoj, zaradi tega, ker že nastajajo težave. Tako, kot ste sami povedali, lahko pride v nekaterih primerih celo do zamenjav senata in bo treba začeti z postopkom od začetka, lahko pride do zastaranja in tako naprej. Sprašujem vas torej konkretno: Ali mislite kot odgovorni za resor pravosodja in za njegovo učinkovito delovanje predlagati spremembo uredbe in določiti prav posebej izjemo za sodišča? Očitno ta razlaga, ki ste jo na nekem sestanku sprejeli, ne deluje in nima v praksi takih posledic, kot bi jih morala imeti.

in mi moramo najti neko ravnovesje na eni strani glede varovanja zdravja in na drugi strani glede učinkovitega izvajanja sodne oblasti. jaz menim, da je s tem, kar smo se dogovorili, to nekako uravnovešeno, torej da

5, 6 primerov, kaj se v praksi dogaja. In še enkrat opozarjam, to, da sprejmete na nekem sestanku neko stališče, kjer se vsi vključeni dogovorite oziroma nakažete možne rešitve in se dogovorite o učinkovitih nadaljnjih komunikacijah, to ni nič. Vi kot resorni minister za pravosodje morate zagotoviti, da bo pravosodje delovalo učinkovito. Tudi glede na opozorilo Sodnega sveta, s kakšnimi akti se lahko posega v delovanje sodišč, je najmanj, kar bi morali spremeniti, odlok. Spremeniti odlok in določiti izjeme. To, da ste vi na nekem sestanku neko razlago dali, to za ljudi ni dovolj. Oni se pač sklicujejo na to, da to ni ustrezen akt, da akt tega ne ureja in tako naprej. In seveda jim prav pride, da se sojenju izognejo. Jaz apeliram na vas, da ta odlok spremenite. In seveda predlagam v okviru poslovniških možnosti, da se o tem vprašanju, kako v pogojih covida vendar da se normalno uresničujejo pravice do sodnega varstva in dostop uveljavljanja in zaščita pravic v sodnih postopkih, opravi razprava v Državnem zboru in da se tukaj pogovorimo, kako najti sredino med pravico do zdravja, ki pripada tudi sodnikom in ostalemu sodnemu osebju, in do te pomembne pravice do uveljavljanja pravic v sodnih postopkih in do sodnega varstva. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra 2021, v okviru glasovanj. Janja Sluga bo postavila vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik. Očitno bo celoten današnji dan nekako zaznamovan z zelo pomembno temo, to je povišanje cen energentov. Glede na to, da ima to povišanje v resnici učinke na vse državljanke in državljane, na gospodarstvo, na gospodinjstva in tako naprej, sama menim, da je tako tudi prav. 1. oktobra je poteklo eno leto, odkar je ta Vlada sprostila cene energentov. Če se spominjam takratnega obdobja, moram reči, da smo bili takrat v bistvu poslanci postavljeni pred gotovo izvršena dejstva in deležni obljub, da se seveda ne bodo povišale cene bencina, da bodo te še celo nižje in tako naprej. Vendarle pa cene kažejo naslednje stanje: 1. oktobra leta 2020 smo na bencinskih črpalkah lahko točili gorivo za približno 1 evro, danes bomo pa kmalu že na stanju, ko se bomo lahko pogovarjali o 50-odstotni podražitvi. V tem trenutku je cena 95-oktanskega bencina 1,33 evra, dizla pa 1,44 Zakaj je to pomembno? Zato ker že poznamo prakso iz preteklosti, ko so se na ta račun začele dvigovati cene za končnega potrošnika tudi za druge dobrine. Ko smo prišli v nek začaran krog, ko se ne pogovarjamo samo o učinku na gospodinjstva, ki si ravnokar prizadevajo opomoči po covidni krizi, ampak se pogovarjamo tudi o učinku na gospodarstvo. In ko govorimo o gospodarstvu, govorimo v 99 % o majhnih in srednjih podjetij, ki bodo takšne podražitve, kot so napovedane, recimo za poslovne odjemalce kar za 30 %, za gospodinjstva 20, oboje je ogromno. Vi kot pristojni minister za gospodarstvo bi se morali prvenstveno seveda s tem ukvarjati in dati jasne odgovore, kaj bo ta vlada naredila, da do teh povišanj ne pride oziroma, da jih ublaži.

za to, da govorimo o tej pomembni temi za potrošnike in za gospodarstvo. Seveda kot minister za gospodarski razvoj in tehnologijo nisem pristojen za področje energetike oziroma za stanje na trgu energentov, vendar pa je problematika visokih cen energentov še kako posredno in neposredno povezana z gospodarstvom, zato si želimo tvorno prispevati k ustreznim rešitvam. Enako pa imam pristojnost, možnost, dolžnost regulacije trga, kadar je to smotrno. Kot veste, do dviga cen energentov je prišlo na svetovni ravni ne le v Sloveniji. In cene nafte na svetovnih trgih se bližajo absolutnemu rekordu. Posledično je prišlo do dviga cen tudi na področju naftnih derivatov v Sloveniji. Vendar moram kljub vsemu povedati še enkrat, da cene naftnih derivatov niso bile sproščene lani, bile so sproščene v treh delih, in sicer leta 2016, 98-oktanski bencin in pa plinsko-kurilno olje, v naslednji stopnji, v prejšnji vladi, cene naftnih derivatov na avtocestnem križu in lani še zadnji del izven avtocestnega križa. To bi želel, da vedno jasno in glasno znova povemo. Drugič, če govorimo najprej o naftnih derivatih, je cena sestavljena iz treh delov: iz cene na svetovnem trgu, cene oziroma dodatka, ki ga predstavljajo trošarine in razne uredbe, ki smo jih sprejeli v zvezi z zelenim prehodom, in pa tretjič, iz marže trgovcem. In mi smo deregulirali samo marže trgovcem. Cena nafte na svetovnem trgu vpliva na končno ceno preko 40 %, cena marže, ki je deregulirana, pa samo 7 do 8 %. Povedati je potrebno, da gre za specifičen pojav dviga cen, da se je potrebno vzdržati prehitrih, nesorazmernih in dolgoročno škodljivih posegov v delovanje trga energentov. Vlada je v četrtek že obravnavala celovito informacijo o tej problematiki, preverjali smo nabor sprejemljivih ukrepov, ki bi jih na kratek rok uspešno lahko izvedli in pomagali gospodarstvu in državljanom, okvire za te posege pa je predhodno že pripravila tudi Evropska komisija. Tudi danes se nadaljuje dogovori v smeri pravilnega ukrepanja. Vezano na aktualno dogajanje bomo zato tudi tokrat ustrezno reagirali z usklajenimi ukrepi. Učinkovito želimo pomagati

in to potrjujejo tudi statistike, zato optimistično verjamem, da bomo našli ustrezne ukrepe. Seveda pa je potrebno vedeti, da lahko na različnih področjih energentov različno ukrepamo. Imamo v grobem tri vrste energentov. Pri plinu, ki je v celoti iz uvoza, ne moremo vplivati na končne cene. Lahko zamrznemo, limitiramo ceno pa potem energenta ne bomo imeli. Pri elektriki je situacija kljub vsemu lažja, čeprav ne tako enostavna, 85 % vsega, kar potrebujemo, proizvedemo sami iz vseh treh različnih virov premoga, nuklearnega dela, vode, vendar polovico tega izvozimo in verjamem, da bomo tukaj najlažje ukrepali, če bo potrebno, pa upam, da ne bo, na dolgi rok. In tretjič, pri cenah naftnih derivatov lahko vplivamo z regulacijo samo na 6 do 7 % cene. Še enkrat ponavljam. Mi bomo in smo v zaključni fazi analize po sprostitvi cen naftnih derivatov, kolikor je ta marža vplivala, in bomo brezkompromisno tudi nazaj uvedli regulirano računanje marže. Vendar to ni ključna rešitev. Pogledati moramo naprej in najti rešitve, ki bodo dolgoročne in s katerimi bomo na eni strani omogočili potrošnikom, da bodo lažje

NP):** Kot veste − no, ne vem, če veste −, prejšnji teden je na Bledu potekal zelo zanimiv dogodek in na tem dogodku je gospod Fatih Birol iz Mednarodne agencije za energijo zelo podrobno razložil vzroke za dvig cen energentov. In ti vzroki so bistveno širši in bistveno zahtevnejši, kot ste sedaj razlagali. Zakaj? Govoril je o treh vzrokih. Govoril je o veliki gospodarski rasti, ki je globalno v tem trenutku nekje pri 6 %, od tega od tega v veliki večini na fosilnih govorih. Govoril je o drugem vzroku, ki so ekstremne vremenske razmere, in o tretjem, ko prihaja do prekinitev v dobavi. v dobavi. Če podrobno pogledamo vse te tri vzroke, lahko ugotovimo − kaj? Da ti vzroki jutri ne bodo prenehali, ampak da bodo ostali na dolgi rok. Kar pomeni na dolgi rok tveganje za še več dvigovanja cen energentov. Ostale države, na primer Španija, Francija, Grčija, Italija, že sprejemajo ukrepe in s tem ščitijo tako ljudi kot gospodarstvo. Največja napaka te epidemije je bila slaba komunikacija in ta napaka se sedaj v tem primeru ponavlja. Zakaj? Zato ker ljudje nimajo informacije, kaj boste naredili. Pozivam vas, da javno, glasno in jasno poveste, kateri ukrepi bodo in da ljudje in gospodarstvo, kar je vaše področje, kot sem rekla v 99 odstotkih mala in srednja podjetja, ki bodo najbolj prizadeta,

rdeča nit vsega opozorilo, da se bo potrebno vzdržati nesorazmernim in dolgoročno škodljivim posegom delovanja trga energentov skladno z evropskimi načeli za delovanje notranjega trga z energijo. To pomeni, da je tudi pri nas oskrba z energijo, elektriko, zemeljskim plinom in gorivom tržna dejavnost. Na to temo bo vrh Evropske unije v tem tednu. Mi pripravljamo ukrepe, ne bomo ničesar prejudicirali, lahko pa jasno in glasno povem, da ne bomo pustili na cedilu ne potrošnikov maloprodajnem smislu ne potrošnikov v tem gospodarskem smislu. Rad bi pa še enkrat poudaril, da je najlažje posegati z reguliranjem cen na način, kot se je to počelo v prejšnji državi − določimo najvišje cene energentov in na drugi strani ostanemo brez vseh teh dobrin širok malopotrošniški del in za samo gospodarstvo. Temu se želimo in bomo izognili. Bomo pa sprejeli ustrezne ukrepe in jih tudi hitro implementirali. V vsakem primeru pa bomo ravnali skladno s praksami, s katerimi so se tega problema lotile oziroma se bodo lotile tudi ostale države članice Evropske unije. Lahko pa rečem, da v tem trenutku kljub vsemu moramo poleg vzrokov, o katerih ste govorili, govoriti tudi, v veliki meri, o špekulativnem pristopu tistih, ki obvladujejo energente. In na dva energenta od teh treh, ki ste jih omenili, v tem trenutku država Slovenija, razen na vpliv marže trgovcev, ki to pri nas distribuirajo, ne more vplivati, plin in naftni derivati. Lažja je situacija, pa kljub vsemu težka, na področju elektrike. Jaz verjamem, da bomo v primeru, da bo prišlo do dviga

in v praksi na konec koncev teh drastičnih premikov še ni. In tudi pri naftnih derivatih, o katerih govorite, so cene na nivoju iz leta 2018 in 2019. Če primerjate cene z obdobjem covida, ko je povpraševanje

Jaz bom seveda, gospod podpredsednik, izkoristila ta postopkovni predlog. Sicer zakaj? Zaradi tega, ker v odgovoru ministra, ko se sklicuje na to, da je Evropska komisija opozorila na to, da se je potrebno vzdržati nekih ukrepov, dolgoročnih ukrepov s poseganjem na trg, seveda ne pove, da je Evropska komisija tudi navedla kratkoročne in srednjeročne ukrepe, ki so možni in so možni že ta trenutek in jih druge države že sprejemajo, tako kot sem rekla: Španija, Francija, Grčija, Italija in tako naprej. Evropska komisija je že zelo jasno predlagala tej vladi nabor ukrepov, med njimi navaja vavčerje, delna plačila računov, začasen zamik plačil računa, ciljno zmanjšanje davčnih stopenj, varovala proti izključitvi iz omrežja za tiste, ki ne bodo zmogli plačati, in pa državne pomoči za podjetja. Tudi srednjeročni nabor ukrepov nam je Evropska komisija že posredovala. Ne morem pa pristati na to, da se minister sklicuje samo na 8-odstotkovno maržo, ki naj ne bi imela vpliva na ceno, če pa je zelo jasno, komisija predlaga tudi druge ukrepe. In zelo jasno je bilo tudi pred letom dni, ko ste minister obljubljali, da se cene ne bodo dvignile in da boste nemudoma ukrepali, če se bodo. Cene so zrasle bistveno. Ljudje tega več ne zmorejo, tudi če se sklicujete na to, da so na nivoju, kot so v ostalih evropskih državah, plače teh ljudi niso na nivoju, kot so v ostalih evropskih državah, niso. In to se že danes ljudem pozna. In poznalo se bo v prihodnosti še bolj. In če bomo samo na splošno govorili, vlada bo ukrepala, vlada bo ukrepala, pa tega ljudje ne občutijo in ne vedo in se na to ne morejo zanesti, je potem to zopet – kaj? Strašenje ljudi in prelomljene obljube. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo, 20. oktobra 2021, v okviru glasovanj. Mojca Žnidarič bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Spoštovana ministra gospod Jernej Vrtovec in mag. Andrej Vizjak! Pred slabim letom sem že postavila ustno poslansko vprašanje na to tematiko in upala, da bo zadnje pred gradnjo naše težko pričakovane dve desetletji čakajoče in nujno potrebne cestne povezave Ormož–Hajdina. Takrat smo optimistično pričakovali, da bomo predvidoma v mesecu maju letos zasadili prvo lopato. A očitno je vmes spet prišlo do dodatnih zapletov in gradbeno dovoljenje za drugi odsek Gorišnica–Markovci še vedno ni izdano. Pred nekaj meseci sem na spletni strani Darsa zasledila, da je bila objavljena odločitev o priznanju sposobnosti trem od šestih ponudnikov oziroma prijaviteljev za gradnjo te ceste. Slišala pa sem tudi, da je prišlo do določenih pritožb. Glede na to, da se aktivnosti na terenu še vedno niso začele, me zanima sledeče: Kdaj lahko pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za odsek Gorišnica−Markovci? Gradbeno dovoljenje za prvi odsek Ormož−Gorišnica velja namreč že od leta 2007. Kakšni so vzroki za daljše pridobivanje tega gradbenega dovoljenja, za katerega vemo, da poteka po integralnem postopku? Kako daleč je postopek za izbor izvajalca gradnje odseka od Ormoža do Markovcev? Kdaj bo dokončno izbran izvajalec te gradnje? Kdaj bo začetek gradnje teh dveh odsekov? Kako deluje delovna skupina, ki dela na umeščanju trase te ceste okrog Ptuja? Ali so že izbrane tiste tri variante tras, ki bodo šle v nadaljnji postopek presoje? Zagotovo ste seznanjeni, da lokalna skupnost odločno nasprotuje trasi S4, to je trasi, zaradi katere se je pred več kot 10 leti gradnja te ceste popolnoma ustavila. Kdaj se pričakuje umestitev tega dela trase, ki je nujen, da se bomo lahko prebivalci Spodnjega Podravja priključili na avtocestno omrežje? Prosim. **PODPREDSEDNIK BRANKO

drži. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje od Ormoža do Gorišnice. S tem, da veste, da so tam zapleteni postopki in da se nasprotuje tudi gradbenemu dovoljenju na tem prvem delu te trase. Upravni postopki izdaje dovoljenja in ključnih ostalih dokumentov, ki so pač predpogoj za njegovo izdajo, so pač v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor in verjamem, da bo minister Vizjak potem na to odgovoril. V zadnjem času je pa bilo žal izdano negativno mnenje s področja varstva narave v okviru samega integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja, kar je postopke še dodatno otežilo. In ključni vzroki za težave pri pridobivanju upravnih dovoljenj in soglasij so na področju izključno varstva okolja in ohranjanja narave. In moram reči, da žal kljub vsem dosedanjim prizadevanjem gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno. Ključno odprta problematika pa se v bistvu še celo širi, kot sem že dejal, na prvi del Ormož−Gorišnica, za katerega je bilo v preteklosti že izdano gradbeno dovoljenje. Kje tiči problem? Problem

in je ta trenutek v fazi priznanja sposobnosti, kar predstavlja v bistvu prvo fazo postopka izbire izvajalca. Lahko rečem, da s temi postopki ta trenutek samo čakamo,

Mene bolj kot to, kdaj lahko razpis pripeljemo do konca, skrbi gradbeno dovoljenje. Kar se tiče variante S4, delovno skupino in postopek priprave in sprejema DPN vodi MOP. Mi skupaj z investitorjem Darsom v tem postopku sodelujemo. Problematika delovanja skupine, katere žal še ni bilo mogoče preseči, je zlasti res v določitvi samih variant, ki bodo podrobno proučene tudi v sami študiji variant. Mi z Darsom ocenjujemo, da varianta trase v severnem koridorju, ki je bila v preteklosti že enkrat prepoznana kot potencialno primerna, ne more biti izločena iz nadaljnjega vrednotenja brez obširnejše strokovne presoje vseh relevantnih kriterijev v okviru študije variant. Ne govorimo več o S4 varianti, ampak o optimizirani S4 varianti, o čemer smo se z Darsom pa tudi z lokalno skupnostjo že pogovarjali.

postopek izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za odsek glavne ceste prvega reda Markovci–Gorišnica je v teku. Pridobljena so mnenja mnenjedajalcev in pridobljeno je, na žalost, tudi negativno mnenje Zavoda za varstvo narave. Pri tem projektu se srečujemo z eno pogosto situacijo v Republiki Sloveniji, ko imamo najmanj štirikotnik, na eni strani seveda investitorja Direkcijo za infrastrukturo, po drugi strani civilne iniciative, ki gledajo na neke svoje pravne koristi oziroma na svoje interese, in potem imamo lokalne skupnosti, ki imajo spet neke svoje interese, in potem imamo seveda tukaj še mnenjedajalce, zlasti Zavod za varstvo narave, ki ima tudi svoje omejitve. Na žalost na tem konkretnem odseku kompromisa še ni doseženega. Zdaj pričakujemo, da bo investitor dopolnil dokumentacijo z zahtevami iz navedenega mnenja Zavoda za varstvo narave. Delovna skupina pa tudi ne more presekat tega gordijskega vozla, ker je enako razpeta med vse te deležnike, ki sem jih naštel.

Saj sama projekt spremljam tudi že kar nekaj let, več kot 5 let. Moram reči, da sem imela občutek oziroma imam občutek, da tokrat res Vlada, ministrstva, DARS, vsi skupaj delamo z roko v roki, ampak sedaj se je pa našel ta zavod za varstvo narave in ljudje ne moremo razumeti, ker vsi vedo, 20 let se borimo za to cesto in gradbeno dovoljenje, kot ste rekli, za prvi odsek je izdano od leta 2007 in velja. Jaz sem preverjala to že v prejšnjem mandatu, to velja zato, ker se je gradnja tam začela, in ne moremo razumeti, da zdaj se posega še v ta prvi del. Pa nismo Ormožani in ne Središčani in tisti, ki zelo težko čakamo na to cesto, proti naravi. Vi morate vedeti, da imamo v Ormožu več kot 50 hektarjev naravnega rezervata lagun. Te lagune so Občina Ormož in bivši lastniki tovarne sladkorja podarili ptičarjem in tam je res lep rezervat ptic. Zato vsi skupaj ne razumemo, da nam pa Zavod za varstvo narave zdaj dejansko nagaja, ker gre ta cesta pa ob robu, mogoče gre nekaj metrov skozi Naturo, ob tem, ko se jim je toliko dalo tam. Občina Središče ob Dravi ureja krajinski part celotno ob Dravi. Vsi skupaj delujejo z roko v roki s tem zavodom za varstvo narave. Zato župani Spodnjega Podravja tudi zahtevajo čim prejšnji sestanek z ministrstvom in Zavodom za varstvo narave. In upam vseeno, da je še

VIZJAK:** Zavod za varstvo narave je tudi v skladu s habitatno direktivo osrednja nacionalna inštitucija, katerega mnenje ne more povozit nihče, niti jaz kot minister, niti parlament, niti Ustavno sodišče. To je samostojen strokovni organ, ki na podlagi določenih strokovnih podlag izda mnenje. Ali se s tem mnenje strinjam ali ne, je seveda to drugo vprašanje. Mogoče imam topel nasvet, glede na to, da imam s takimi in podobnimi situacijami tudi kar nekaj osebnih izkušenj, da velja vztrajati in priti zadevi tudi strokovno do dna. Zato bi jaz predlagal, če je ta varianta, ki je zdaj pravzaprav bila predmet presoje Zavoda za varstvo narave, in če kljub temu mnenju možno izpolnit njihove zahteve iz tega mnenja, je potrebno it v tej smeri ne glede na to, če gre trasa ceste čez Naturo, se da ob ustrezni prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in z ustreznimi izravnalnimi ukrepi najti rešitev in kompromis. Tako da bi jaz predlagal nekoliko intenzivnejše delo na tej strokovni ravni pri tehtanju in izpolnjevanju zahtev zavoda.

Tako da bo na koncu dneva treba najti dogovor in iz Ministrstva za okolje in prostor smo se še kako pripravljeni iti neko mediacijo med investitorjem in zavodom v smislu dosege pozitivnega mnenja k temu. Hvala lepa. Jani Ivanuša bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku. Izvolite.

Zadnje leto in pol je bilo kaotično na vseh področjih. Pravijo, ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Zadnje leto v Sloveniji nekako potrjuje ta pregovor. Ne samo, da nas je zadel covid, tudi kmetje in ljudje na podeželju so bili prevečkrat na udaru. Že nekaj let se soočamo z različnimi naravnimi vplivi, ki na takšen ali drugačen način uničujejo kmetijske pridelke. Tudi letošnje leto ni bilo nič kaj drugačno. Aprila je marsikomu narava uničila pridelke in posledično možnost prepotrebnega zaslužka. Pohvalno je, da se je oškodovanim z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 omogočilo, da si vsaj delno povrnejo škodo. Naj spomnim, da smo tudi na matičnem odboru za kmetijstvo obravnavali ta interventni zakon in ga tudi soglasno podprli. Prebivalci Ormoža, predvidevam, da tudi vsepovsod drugod po Sloveniji, so te dni celo dobili obrazec za prijavo škode, ker je prav tako za pohvaliti, a vendar se je tu vseeno malce zalomilo. Namreč zahtevana so dokazila o poškodovanosti zaradi pozebe v obliki slik cenilnih listov zavarovalnic. Mogoče je res navada v mestih, da se slika vse mogoče in se daje na splet, splet, pri nas na kmetih pa ravno ni tako. Ko nastane težava, jo rešujemo, posledično redkokateri kmet poslika nastalo škodo. Tega se nikoli ni počelo, zahtevalo. Če bi vedeli, da je to potrebno, bi si mogoče res kdo vzel čas tudi za to. Prav tako marsikdo nima urejenega zavarovanja, zato tudi škode ne more dokazovati s cenilnim listom. Če so me prav seznanili, Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode v svojem 45. členu predvideva komisijo, ki oceni škodo. Ne sam interventni zakon ne sami ukrepi in povezani zakoni ne predvidevajo, da se v kmetijstvu dokazuje škodo s slikami in cenilnimi listi. Zato me zanima: Ali je v omenjenih obrazcih prišlo do napake? Ali je bilo v tem času sprejeto kakšno dopolnilo, da je treba škodo dokazovati na omenjeni način? Če ne, ali obstaja kakšen poseben razlog, da morajo oškodovanci škodo dokazovati na takšen način? Če ja, kako naj to škodo občani danes to dokazujejo? Verjamem, da je bil interventni zakon sprejet z namenom pomagati, a trenutno vsaj na ormoškem okrožju prinaša več preglavic in slabe volje kot česarkoli drugega. Prosim za odgovore.

Vprašanje, ki ste ga zastavili, je aktualno še posebej v teh dneh, ko se zaključuje obdobje, ko je potrebno oddati vlogo s popisom škode, ki je nastala v letošnjem letu zaradi pozebe. Tudi sam se pridružujem mnenju, da smo verjetno v enem najhujšem obdobju za področje kmetijstva v zadnjem letu in pol v vsej zgodovini slovenskega kmetijstva, kot kaže, pa težav še ni konec, in to je ena od težav, ki je v letošnjem letu ujela slovenske kmete. Naj dodam, da imate pri vprašanju povsem prav. Nič se ni spremenilo od zadnjih let v tem delu in tudi naš interventni zakon ne zahteva posebnih dokazil, slikovnega materiala, slik v smislu dokazovanja. Ravno tako ne predvideva obveznega prilaganja zapisnikov o oceni škod s strani zavarovalnice. Zato je z Upravo za zaščito in reševanje, ki je pristojna za izdelavo škode – torej ne MKGP, ampak Uprava za zaščito in reševanje – dogovorjeno, da bodo vse vloge, četudi ne bodo imele predlaganih prilog, enako obravnavane. Torej, zagotovljeno je, da tudi vloge, ki ne bodo imele slikovnega materiala in zapisnika zavarovalnice, ne bodo zavržene in tako imenovani obrazec AJDA za oceno in potem bodo občinske komisije skupaj z Upravo za zaščito in reševanje naredile dokončen popis škode, ki je nastala zaradi pozebe v začetku aprila letošnjega leta, in na podlagi tega bomo tudi,

je to predlagano kot priloga k sami vlogi, pa vendarle ti manjkajoči podatki ne bodo razlog za kakršnokoli zavrnitev. Torej, kmetije, kmetijska gospodarstva naj izpolnijo ta predtiskani obrazec, naj ga pošljejo nazaj, četudi teh dokazil nimajo, ker potem je naloga občinskih komisij skupaj z Upravo za zaščito in reševanje za dokončen popis, in kot sem dejal, to ne bo razlog za zavrnitev nobene vloge. za zavrnitev nobene vloge. Morebitno slikovno gradivo, če ga je kdo pripravljal – se strinjam, da to ni navada na kmetijah, povsem se strinjam s tem – pa vendarle ta morebitna slika, če jo kdo ima, zagotavlja večjo varnost za samo kmetijsko gospodarstvo. Ampak še enkrat ponavljam, to ne bo razlog za zavrnitev vlog.

malo bolj točne ocene, ker vendarle narava odreagira včasih po svoje. Zlasti v večjem delu, ne govorim o vsem, ampak v večjem delu vinogradniškega sektorja je, kot kaže, v letošnjem letu zelo zanimiva letina, ker je pozeba ravno toliko zmanjšala pridelke, da bomo imeli izjemno kvaliteto. In pri vinogradnikih govorim v povprečju, zagotovo so pa lege, ki so bile bistveno bolj prizadete in bodo ravno tako deležne pomoči – na nekih povprečnih vinogradniških legah, tudi informacije s strani vinogradnikov govorijo o tem, je škoda manjša, kot smo jo pričakovali takoj v aprilu po pozebi. Torej, prijava se vedno dela, ko ko naredimo spravilo pridelka. Takrat se dejanska škoda vidi, ne govorimo več o oceni, ampak o popisu škode in zato ti postopki tečejo toliko časa. V letih, ki so bila pred nami, na podlagi katerih smo pripravljali ta interventni zakon, so postopali po povsem enaki časovnici in tudi tokrat bomo mi naredili vse, da bo izplačilo tistega nadomestila, ki je predvideno, čim prej. Ampak se bojim, da pred aprilom naslednjega leta ne bo, ker je potrebno celoten krog zavrteti in imeti dejansko na mizi vse podatke o dejanski škodi. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala lepa še enkrat, predsedujoči. Hvala minister za ta dodatni odgovor. Zdaj mi je popolnoma razumljivo, kako in kaj.